хотів би сьогодні викласти логіку роботи дня. Як я і говорив на Погоджувальній раді, перший блок, який пропонується до розгляду, – це блок національної безпеки і оборони. Серед важливих питань, які стоять на порядку денному, також пропонується сьогодні включити в порядок денний і розглянути законопроект, поданий Президентом України, про зміни до статутів і відповідно привітання Збройних Сил України, традиційне привітання для України для України – "Слава Україні". І я хочу, щоб під час розгляду питань блоку національної безпеки і оборони в залі була максимальна мобілізація, в залі була максимальна дисципліна. Після блоку національної безпеки і оборони я пропоную, щоб ми розглянули 12 ратифікацій. 12 ратифікацій, колеги. І я буду звертатися до всіх народних депутатів, щоб ми їх змогли дуже швидко і ефективно розглянути. Ми маємо великі заборгування по наших міжнародних угодах. Ці ратифікації вже стояли на порядку денному. Усі народні депутати мали змогу їх оглянути і ознайомитись. І я сподіваюсь, ми швидко і ефективно, без великого обговорення зможемо пройти блок ратифікацій. Тому я закликаю усіх до активної і дієвої роботи. Сподіваюсь, що наш день сьогодні буде насичений рішеннями і активною роботою. І перед тим, як перейти до першого питання порядку денного, я хочу повідомити, що в президію надійшло дві заяви на оголошення перерви, яку фракції готові замінити виступами. Перша з тих заяв від фракції "Опозиційний блок" і "Відродження". І я запрошую до виступу від двох фракцій представника фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка. Будь ласка, пане Юрій. Шановні народні депутати, в понеділок в країні стався безпрецедентний випадок, коли в ефірі одного з телеканалів спікер парламенту, друге офіційне обличчя держави, допустив пряме порушення Закону про заборону нацизму, в позитивному плані згадавши керівника Третього рейху. В будь-якому цивілізованому суспільстві після таких висловлювань спікер парламенту повинен добровільно піти у відставку, тому що не має права він порушувати закони, які приймає парламент. Якщо Андрій Володимирович добровільно не здасть свої повноваження, наша фракція залишає за собою право надати звернення до парламентів всіх країн з роз'ясненням цього ганебного випадку і прямого порушення другим офіційним обличчям держави законодавства України. Крім того, наша фракція зареєструвала Постанову про звільнення пана Парубія зі своєї посади за таке порушення закону. Ми наполягаємо на його розгляді і прийняття відповідних рішень. Дякую за увагу. Я, з вашого дозволу, відреагую. Мені дивно, що люди, які претендують на освічених, говорять такий повний абсурд. В ефірі мною було зазначено, власне, те, що спосіб референдуму прямої демократії використовувався нацистами для маніпуляцій. І хочу наголосити, що, власне, цю нацистську практику сьогодні використовує Путін як агресор, із цією практикою проводився псевдореферендум і в Криму, і в Донецькій, Луганській областях. Російський агресор використовує нацистські методі, нацистські методи, для окупації і для агресії проти України. І ваші представники і Медведчук, який агітував нас за методи, в тому числі і Гітлера, за агітацію референдуму по всій України, сьогодні тому так і російські ЗМІ, і всі "собачки" Путіна так активізувались, тому що показано ваше справжнє обличчя. Ви і є продовжувачі, Путін і його режим, нацистського режиму, ви і є апологетами його ідей. Я в ефірі засудив ці методи, назвав їх маніпуляцією ці методи і сказав, що до цього треба дуже обережно підходити. І тому, шановні колеги, перед тим, як вийти на найвищу трибуну, ви подивіться виступ, почитайте, а не дивіться російську пропаганду і не будьте рупорами російської пропаганди в українському парламенті. Хоч я розумію, вас змінити буде важко, бо для вас орієнтир є Путін, для вас орієнтир є російська пропаганда і для вас є орієнтир російський агресор. Ганьба вам! Наступна заява від фракції Радикальної партії і "Батьківщини". І до слова запрошується до виступу Олег Валерійович Ляшко.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні найбільша проблема для українців – це вартість газу і тарифи на комуналку. Люди з великим страхом чекають нових платіжок у жовтні, в листопаді Президент, тому що теж підписував меморандум з Міжнародним валютним фондом і брав на себе зобов'язання підвищувати ціни на газ, вони розказують, що альтернативи підвищенню цін на газ немає. Ми стверджуємо, що це брехня. Альтернатива підвищенню цін на газ – це зниження цін на газ, це справедлива ціна на газ. Не космічна, яку нам штучно прив'язують до імпортного паритету, кажуть, що українці повинні платити європейську ціну на газ. Так забули українцям дати європейські зарплати і європейські пенсії, щоб була можливість платити європейську ціну на газ. Натомість Міжнародний валютний фонд вимагає не підвищувати зарплати, не підвищувати пенсії, але підвищувати ціни на газ. Де людині взяти 12-13 тисяч гривень, щоб заплатити за тисячу кубів газу, коли собівартість видобутку українського газу півтори-дві тисячі гривень? Коли газу, який видобувається в Україні цілком достатньо для побутових споживачів. Коли уряд підвищує ціни, "Нафтогаз" підвищує ціни для промисловості, вони фактично вбивають українську промисловість, роблять її неконкурентною, скорочують робочі місця українців і прирікають людей їхати на заробітки по закордонах замість того, щоб заробляти в Україні. Уряд прийняв рішення, яким штучно 3 мільйони людей відрізав від права отримувати субсидії. Я знаю історію в Луганській області, де дідусь із бабусею прожили 80 років разом, сьогодні їхні дві пенсії не дають їм права на отримання субсидій. І 80-літня пара розлучається, щоб отримати можливість мати субсидію від держави. Це до чого треба довести людей, щоб вони на схилі років Тому команда Радикальної партії вимагає звіту уряду

тримільйонне місто киян, де сидять без теплої води. Дітей у холодній воді купають, тому що стали заручниками непомірних апетитів ненажерливих влади і керівництва "Нафтогазу". Українські діти в холодній воді купаються, щоб вони собі мільйонні зарплати нараховували. Хто за це має відповідати? Ті, хто довів до цього стану. Тому відставка голови "Нафтогазу", звіт уряду в парламенті щодо…

Це технічний законопроект, який би розблокував виплати родинам політв'язнів Кремля. Я хочу висловити своє обурення, що досі немає відповіді Міністерства фінансів, експертизи цього технічного законопроекту, що вчора попри моє звернення офіційне під час Погоджувальної ради негайно розглянути цей законопроект, він не став

Ну, і щодо тут виступів відносно того, хто є ньюфюрером сучасним. Очевидно, що це Путін сьогодні створює концтабори, як в Російській Федерації, де утримують десятки українських політв'язнів, так і на окупованих територіях. І перед тим, як критикувати спікера Верховної Ради

з ким він там спілкувався. (Шум у залі) І він в ефірі цього телеканалу, відданого колишньому члену "Батьківщини" Портнову сьогодні в управління, а фактично управління Кремля, розповідав про те, що анексія Криму є справедливою! Справедливою! Що це Україна все це зробила. наголошую, що на цей телеканал, де виступають ньюгеббельси, які сьогодні легалізують крадіжку українських територій, продовжує ходити демократична опозиція. Може, давайте подумаємо, що ми робимо з вами. А до Служби безпеки України я офіційно звертаюсь з депутатським запитом. Будь ласка, розберіться з тим, з якими геббельсами спілкувався народний депутат Балицький. Я нікого не згадувала, тільки Портнова, Портнова. Давайте, хай Портнов приїде в Україну і скаже, чи був він членом "Батьківщини". ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, колеги, зараз іще одна заява. Перед тим репліка, одна хвилина, а потім я дам вашу заяву. Хто буде, одна хвилина, репліку, хто буде говорити? Сергій Соболєв. Соболєв, "Батьківщина". Пані Ірина, я не знаю,навіщо ви це згадали, тільки я вам нагадаю, коли Порошенко працював міністром економіки в уряді Януковича... Ви всі чуєте? Порошенко працював міністром економіки в уряді Януковича, Портнов садив Тимошенко у в'язницю. І я щось не чув нічого іншого. Тому, коли ви це згадуєте, згадайте, де ваш лідер був, коли вся країна воювала з Януковичем. Він сидів в кабінеті Азарова. Я не знаю, кого ви захищали і навіщо ви зараз розпалюєте цю ворожнечу напередодні таких важливих голосувань: по обороноздатності країни, по всіх інших змінах – я не розумію. Тому у мене велике прохання: коли ви всує згадуєте, загадуйте свого патрона. Коли вся країна виступала проти Януковича, він служив йому, сидячи в його уряді

Це від двох фракцій подана заява, надається. Єгор Соболєв. І, колеги, і зупиняємо політичні дебати, переходимо до законів. Заключний виступ, будь ласка, Єгор Соболєв, 3 хвилини. Хочемо звернути увагу колег на площу Конституції під парламентом, вона сьогодні переповнена людьми. Це той добрий і дуже важливий момент, коли люди приходять з усієї України до свого парламенту просити рішень, які людям були обіцяні. Пам'ятаєте, як багато з нас ішли на вибори творити нову державу після Євромайдану. І одна з ідей, яка ще на Євромайдані обговорювалася, це перехід на нові правила виборів, коли людина буде голосувати і за партію, і партія буде нести відповідальність за цей голос, і за конкретного кандидата від цієї партії, якого людина хоче бачити депутатом. І цей депутат теж буде нести особисту відповідальність за цей голос. Цей Закон про відкриті списки партій, як називають це науковці, готовий до голосування. Дуже багато поправок дозволяють обговорити і прийняти в залі наймудріше рішення. І ми просимо, щоби це голосування було якомога скоріше. Пам'ятаєте, коли готувався до ухвалення Закон про Антикорупційний суд, я казав, що без ухвалення цього закону ми з парламенту не вийдемо з чистою совістю. Я впевнений, що ті, хто буде голосувати за Закон про відкриті списки партій, зможе вийти з парламенту з гордістю. Давайте зробимо це рішення, давайте покажемо людям, які сьогодні зібралися на площі Конституції і дивляться за нашими рішеннями з усієї країни, що ми їх справді представляємо, і що ми готові дати країні правила виборів, які будуть допомагати людям проводити своїх представників до Верховної Ради України. Отже, переходимо до питань порядку денного, до блоку національної безпеки і оборони. І першим законом стоїть проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців (номер реєстраційний 6268-1). Це друге читання. Правок небагато. І тому, я сподіваюся, ми зможемо ефективно пройти обговорення і вийти на прийняття рішення. І я запрошую до доповіді представника Комітету з питань національної безпеки і оброни Івана Вінника. Будь ласка, пане Іван. 10:21:01 ВІННИК І.Ю. Доброго ранку, шановні колеги. власне, вчергове в мене склалося враження, що "Опозиційний блок" відкрив цю непотрібну дискусію виключно для того, щоб зірвати терміновий розгляд законопроектів про національну безпеку, А перший – це надзвичайно потрібний соціальний проект в другому читанні. Він стосується виплат одноразової грошової допомоги членам сім'ї військовослужбовців, які померли протягом року після їх звільнення з військової служби. Дійсно, склалася ситуація, коли військовослужбовець отримає травму, каліцтво чи просто захворювання під час проходження військової служби, військова лікувальна комісія комісує його, відправляє в резерв. Ця травма одразу під час проходження комісії не приводить до втрати працеспроможності, але так трапляється іноді, що ці травми, отримані під час проходження служби, призводять до смерті громадянина, людини, яка проходила військову службу. Саме тому за пропозицією колег від комітету та фракцій парламенту, зокрема "Батьківщини", ми зареєстрували відповідний проект. Він пройшов перше читання. Зараз друге. До нього було подано 27 пропозицій. Враховано 10, 4 враховано редакційно, враховано частково редакційно 3 і відхилено ще 10 пропозицій. Тобто протягом року людина отримає таку саму компенсацію, якщо, не дай Боже, втратить працеспроможність або настане смерть внаслідок травм, отриманих під час проходження служби. Нічого складного. Давайте голосувати. Якщо є бажання, давайте йти по поправкам, хоча я б пропонував, враховуючи, що ми втратили час, голосувати в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками в редакції комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до розгляду правок. Я буду зачитувати ті, які відхилені і буду називати номера. Авторів правок прошу уважно брати участь в дискусії. 2-а. Не наполягає. 3-я. Не наполягає. 6-а. Не наполягає. 5-а, Пастух. Будь ласка. 10:23:20 ПАСТУХ Т.Т. Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч", Тернопіль. Шановні колеги, коли ми приймали даний законопроект в першому читанні, тоді якраз, власне, велася дискусія, оскільки було декілька альтернативних законопроектів в частині терміну, протягом якого цей військовослужбовець може мати ті каліцтва або в результаті померти внаслідок травм, контузій, які отримав під час бойових дій. І, власне, ця дискусія полягала в тому, чи три місяці, чи рік, чи взагалі не встановлювати обмеження. І практика на сьогоднішній день показує, що дуже багато хлопців, які отримали поранення в 14-15-му році, вони до цього часу скитаються по госпіталях, по лікарнях, в результаті зараз отримують підтвердження своєї інвалідності. На жаль, деякі з них помирають в рахунок тих осколків, тих травм, які не вдалося тоді вилікувати чи осколки відповідно дістати з тіл. Тому ми вважаємо, що обмеження в межах року часу воно не виправдане, його потрібно прибрати. Тому наполягаю на врахуванні поправки в цілому. Дійсно, у нас було три альтернативних проекти, один передбачав півроку, один – рік, другий – два роки. Ми сьогодні на комітеті спільно визначилися запровадити цей механізм, якого геть нема наразі, встановивши термін один рік. Проаналізувавши, ми без проблем можемо з нового бюджетного року збільшити ці терміни до двох, трьох або на той термін, який потрібен на сьогодні. Тому поки що давайте пропонує саме редакцію комітету і на цьому зупинимося поки що. А далі будемо дивитися на результати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 5-а правка врахована редакційно. Але Тарас наполягає, щоб була врахована повністю. Тому я ставлю на голосування пропозицію, щоб 5 поправка Пастуха була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, проект закону, на жаль, обмежує той термін, в який сім'я колишнього військовослужбовця може отримати одноразову грошову допомогу. Тому я пропоную цією правкою не обмежувати жодним терміном можливість отримання членами сім'ї військовослужбовця одноразової службової допомоги у разі його смерті, після звільнення з військової служби, якщо, безумовно, буде встановлено причинно-наслідковий зв'язок між смертю такого звільненого та пораненням, каліцтвом, захворюванням, які він отримав при виконанні військової служби. Рішення про призначення або відмову у такій допомозі має прийматися не пізніше 30 днів. Натомість сьогодні існує порядок про 45 днів. Очевидно, що 30 днів значно спрощує процедуру. Також пропоную у разі, якщо рішення про виплату або відмову не було надано уповноваженими органами в останній день встановленого терміну, пропоную запровадити принцип мовчазної згоди. Тобто рішення про виплату буде вважатися прийнятим автоматично. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Іван. Ну, власне, з тих самих підстав, які я вже коментував, ми цю правку врахували частково. Дійсно, деякі речі стосовно термінів, вони стали частиною цього проекту. Стосовно терміну настання трагічного випадку смерті ми, дійсно, все ж таки зупинилися на терміні 1 рік. І це буде великий крок вперед в порівнянні з тим порядком, який існує сьогодні. Тому що він стосується виключно людей, які безпосередньо проходять військову службу, і виключно у випадках, якщо смерть настала прямо одразу під час проходження, а не в будь-який час внаслідок травми, контузії, каліцтва, отриманих під час проходження та вже після комісування людини в цивільне життя. Ми її врахували редакційно. Тому прошу дотримуватись редакції комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 правка врахована редакційно. Автори наполягають, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правка хоч і прийнята частково, але не враховує дві важливих пропозиції, тому звертаю вашу увагу на два аспекти. Проект закону обмежує термін отримання одноразової грошової допомоги для сімей з колишніх військовослужбовців одним роком, це стосується, як українських громадян, так і колишніх військовослужбовців з числа іноземців. Правка тому пропонує зняти таке обмеження для сімей військовослужбовців з числа іноземців. Друге. Також для цієї категорії військовослужбовців має бути вдосконалений порядок прийняття рішення про призначення і виплату одноразової грошової допомоги. Поширити це на колишніх військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства тих самих гарантій, які пропонувалися у попередній правці, яку я доповідав, для колишніх військовослужбовців з числа громадян України. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Дана правка врахована комітетом частково. Автори наполягають, щоб була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Наступна – 15-а. Не наполягає. 16-а. Не наполягає. 18-а. Не наполягає. 22-а. Не наполягає. Колеги, фактично ми завершили розгляд правок. 26-а – заключна правка, по якій буде йти дискусія. Після неї ми переходимо до голосування. Отже, через 2 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. І я прошу всіх запросити у зал і голів фракцій, і секретаріат Верховної Ради я прошу запросити депутатів у зал. Через 2 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, Семенуха. Включіть мікрофон. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правка врахована, але не повністю. Я звертаю там увагу в тій частині, яка передбачає доручити уряду протягом трьох місяців забезпечити прийняття порядку та умов проведення альтернативної медичної (військово-лікарської) експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи. Прийняття такого порядку вже передбачено ще у статті 73 Основ законодавства України про охорону здоров'я. Альтернативна медична експертиза здійснюється фахівцями відповідного профілю і кваліфікації. Тому громадяни самостійно обирають експертну установу та експертів. Законопроект, на жаль, не передбачає подібних положень. Тому пропоную їх ввести і повністю врахувати правку 26, яка буде врегульовувати цей аспект. Прошу підтримати. Дякую. дякую. Комітет 26 правку врахував частково. Прошу, пане Іване, коротко прокоментувати. 10:30:57 ВІННИК І.Ю. Ну, власне, у комітету вистачає питань до діяльності уряду в частині забезпечення національної безпеки і оборони і, зокрема, щодо проекту бюджету на 19-й рік, в якому поки що, ми бачимо, не вистачає щонайменше 20 мільярдів гривень на підняття грошового забезпечення військовослужбовців. Дійсно, можливо, вже будемо в "Прикінцевих та перехідних положеннях" проектів законів, які ми тут приймаємо, говорити про конкретні дії уряду. Але я все ж таки сподіваюся, що все ж таки уряд Гройсмана дасть раду принаймні в сфері національної безпеки та оборони. Тому поки що ми врахували ці ваші пропозиції частково. Але в майбутньому, можливо, нам треба буде визначатися більш системно з цією проблематикою. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Отже, хто за тим, щоб 26 правка була врахована повністю, комітет її врахував частково, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Обговорення ми завершили і можемо переходити до прийняття рішення. Отже, колеги, прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу усіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Колеги в ложах, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців (номер 6268-1) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

За-261 Закон прийнятий. Наступний закон з блоку питань безпеки і оборони – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (№ 6109). Нагадую, цей закон теж в другому читанні і теж небагато правок, тому прошу залишатись в залі. І запрошую до доповіді секретаря Комітету з питань національної безпеки і оборони Вінника Івана Юлійовича. Будь ласка, пане Іван. 10:33:56 ВІННИК І.Ю. Дякую за схвальне голосування попереднього проекту. Далі у нас проект стосується гендерної рівності чоловіків і жінок під час проходження служби у Збройних Силах України. Взагалі ідея законопроекту полягає в тому, що ми не ділимо осіб на чоловіків і жінок і фактично всі особи, гендери, користуються однаковими правами та обов'язками під час проходження. Це зобов'язання України, це практика Європейського Союзу, Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, ми її впроваджуємо. Безумовно, з повагою до законів України про захист материнства. Водночас з великою повагою до наших українських жінок, які поряд з чоловіками захищають нашу Батьківщину. Тут 19 правок, 4 враховано повністю, 8 частково, 4 редакційно, 3 відхилено. Цей простіший навіть проект ніж попередній, тому я пропоную голосувати в редакції комітету з техніко-юридичними правками в другому читанні та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, переходимо до правок. Я прошу авторів приготуватись. Я буду так само називати правки, які відхилені. 1-а.

Шановні колеги, наразі 25 тисяч українок проходять службу в армії, з них 10 тисяч мають статус учасника бойових дій. у багатьох людей досі існують упередження щодо ставлення жінок військовослужбовців. Наше законодавство, на жаль, цьому сприяє, бо створює нерівні умови служби для жінок і чоловіків і, таким чином, формує своєрідну скляну стелю. Тому і досі найвищим званням до якого змогли дослужитися жінки військовослужбовці, є звання полковника, а про жінок генералів ми лише мріємо. Цей законопроект врахував думку Міністерства оборони України, кожного члена Комітету з питань безпеки і оборони. Я прошу підтримати його у комітетській редакції. Дякую. Дякую за підтримку. Дякую авторам за ідеологію цього проекту.

Таким чином, ми завершили обговорення всіх правок і можемо переходити до прийняття рішення… Номер правки? Друга правка? Щойно виступали по 2 правці. Я перепрошую, але все-таки я хочу звернути увагу на мою правку. Тому що моя правка вказувала особливості фізіології жінки. Якщо ми говоримо про рівні права і можливості, то ми повинні говорити і про два різні кабінети. Сьогодні в армії для військовослужбовців є один кабінет, але, якщо ми сьогодні наближаємося до стандартів НАТО, а цей законопроект якраз і є дуже позитивним на цьому шляху, то ми повинні врахувати фізіологію жінки для створення кабінетів для жіночого обслуговування. Саме це мала моя правка. Тому що загальна фраза "охорона материнства і дитинства", вибачте мені, вона не забезпечує і не зобов'язує в системі Міністерства оборони створювати кабінети для жінок. Сьогодні ні в одному військовому госпіталі, щоб ви знали, є чотири мобільних військових госпіталі, немає ні одного жіночого кабінету. Це нечесно. І ми повинні з вами подумати про жінок і про їхнє здоров'я, а не тільки про те, що вони мають рівні права. Наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте на голосуванні? Так. Отже, колеги, 2 правка була врахована комітетом частково. Пані Оксана Білозір наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. І ми можемо переходити до прийняття всього закону. Отже, колеги, прошу усіх зайти в зал, приготуватися до прийняття рішення. Прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України

Комітет пропонує прийняти в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуємо, голосуємо.

За-247 Закон прийнятий. Вітаю всіх авторів, жінок! Я знаю, як довго ви очікували прийняття цього закону. Тепер, колеги, хочу нагадати, що пропонується, щоб ми включили до порядку денного і перейшли до розгляду проект Закону про внесення змін до статутів Збройних Сил України (№ 9036), яким передбачено зміна вітання Збройних Силах України на вітання "Слава Україні" і теж звертання "пане" в Збройних Силах України. І я прошу зараз, колеги, за включення в порядок денний сесії, і щоб ми могли відразу до цього закону перейти. Прошу всіх приготуватися. Я впевнений, що це голосування буде теж символічним у цьому залі. І я ставлю на голосування пропозицію включити у порядок денний сесії і перейти до розгляду проект Закону про внесення змін до статутів Збройний Сил України (№ 9036). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо

За-250 Рішення прийнято, і ми можемо переходити до розгляду закону. Колеги, я хочу наголосити, що комітет пропонує прийняти його лишень за основу, і поскільки в нас насичений порядок денний, я запропоную таки за скороченою процедурою, але обіцяю надати слово всім фракціям під час обговорення. Я ставлю на голосування пропозицію – розгляд проекту Закону 9036 за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. 10:42:04 За-211 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника міністра оборони Руснака Івана Степановича. Будь ласка, Іван Степанович.

Шановний Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати України. Проект Закону про внесення змін до статутів Збройних Сил України розроблено з метою вдосконалення законодавства України з питань проходження військової служби, забезпечення підвищення престижу та іміджу Збройних Сил України в суспільстві, впорядкування взаємовідносин між військовослужбовцями та запровадження нових традицій українського війська. Згідно з проектом Закону Президентом України пропонується шляхом внесення відповідних змін до статутів Збройних Сил України, зокрема Статуту внутрішньої служби, Статуту гарнізонної та вартової служби, Стройового статуту, закріпити нове вітання "Слава Україні" – "Героям слава", а також впорядкувати ритуал підняття Державного Прапору України. Крім того, в законопроекті пропонується слово "товаришу" замінити словами "товаришу (пане)" при зверненні до військовослужбовців. Зазначена процедура була здійснена в ході проведення параду військ до Дня незалежності України 24 серпня цього року. Хочу зазначити, що питання нового привітання обговорювалося у військових колективах та отримало беззаперечну підтримку військовослужбовців та учасників антитерористичної операції. Прийняття зазначеного закону не потребуватиме внесення змін до інших законів. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую вам. До співдоповіді запрошується секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Будь ласка, пане Іване. Шановні колеги, взагалі складно переоцінити значення цього проекту. Тому що руйнування радянських традицій, впровадження українських традицій в Збройні Сили України під час вітання, під час патріотичного емоційного виховання молоді, під час проходження служби, під час підняття прапора – прапора синьо-жовтого України, – це надзвичайно важливі кроки. І дуже добре, що Верховноголовнокомандувач Президент Петро Порошенко цей законопроект вніс. Ми бачимо єдність в залі, вона очевидна, вона природна, тому що це вітання вже давно використовується військовослужбовцями, добровольцями всіх військових формувань. По суті проекту це внесення змін в Закон України про статут Збройних Сил України, який, до речі, поширює свою дію і на інші військові формування, зокрема і на Національну гвардію, і на Службу безпеки України, і служби спеціального транспорту, спеціального зв'язку. Дійсно Національна поліція регулюється окремими постановами уряду, які, власне, так само використовують і зобов'язують поліцію використовувати статут проходження військової служби по окремих випадках і саме це спричинило певну дискусію на комітеті і саме до другого читання ми пропонуємо Національну поліцію так само прирівняти до статусу тих осіб, які безпосередньо законом керуються про проходження військової служби, хоча це не військова служба, а охорона правопорядку. Але таке почесне вітання як "Слава Україні" і "Героям слава" буде так само на рівні закону закріплено за Національною поліцією. Я пропоную від комітету, за рішенням комітету проголосувати цей законопроект за основу зі скороченим порядком до опрацювання до другого читання, доручити комітету його доопрацювати і вже на наступному пленарному тижні, щоб ми вийшли і проголосували його в цілому. Це надзвичайно важливо. Ми бачимо реакцію Москви, вона, очевидно, говорить, що ми абсолютно на правильному шляху. Руйнування радянських традицій, впровадження українських – це те, що потрібно нашій… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, прошу провести запис: два – за, два – проти. Від "Блоку Петра Порошенка" Антонищак Андрій Федорович, будь ласка. "Слава Україні" - таким гаслом в 2014 році з квітня місяця віталися добровольці один з одним. "Слава Україні" – це перше гасло, яке звучало під час визволення кожного нашого населеного пункту. Я тут не згоден з доповідачем, що таким чином ми руйнуємо старі радянські міфи. Ми відновлюємо історичну справедливість, тому законопроект, який, напевне, буде законом, запізнився, як мінімум, на 4 роки. Але, дякувати Богу, що ми його зараз голосуємо і його чекають десятки і десятки тисяч

Шановний український народе! Шановні українські воїни, які зараз слухають нас. Я хотів би додати тільки зараз під стенограму, пане Голова, щоб ми за цей все ж таки закон проголосували за основу і в цілому, включаючи пропозицію, щоб ми включили поліцію. Нацполіція також використовувала це гасло. Все інше, ну, говорити про те, що скільки воїнів загинули з цим гаслом на устах, що це гасло означає для наших ворогів. Ви бачите як чортів в Кремлі крутить, коли звучить це гасло. І ви бачите, як діє це гасло на всіх загарбників. Тому я хотів би звернутись зараз до залу. одностайність в прийнятті цього закону. Ця постанова вже давно повинна працювати в статутах Збройних Сил і у всіх силових відомствах. Наголошую, моя пропозиція: додати все ж таки Національну поліцію і голосувати за закон за основу і в цілому. Дякую. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Пане Юрій, комітет має певну рацію, щоб максимально поширити вітання на всі підрозділі наші силові і безпекові підрозділи. Десять днів це не є великий термін. Ми проголосуємо за скорочену процедуру, доопрацюємо в комітеті. Верховна Рада зробить свій вклад і члени комітету і максимально поширить це вітання на всі силові відомства, які є в Україні. Я думаю, тут є логіка, і треба підтримати позицію комітету. Я думаю, це правильно буде. Зараз від "Батьківщини" Ігор Луценко, будь ласка. Шановні колеги, "Батьківщина", безумовно, підтримує запровадження у всіх наших силових структурах цього вітання. Це є традицією нашої боротьби, котрі вже стали живою матерією нашої ідеології, вже зараз вони існують. Тому те, що зараз відбувається, безумовно, не більше ніж формалізація існуючого стану. Натомість, шановні присутні, шановний головуючий, я не бачу жодних підстав нам у два етапи голосувати цей закон. Сьогодні можна зачитати відповідну правку, що стосується Національної гвардії, поліції, проголосувати "за" і формалізувати те, що де-факто, повторюся, давно вже існує. Натомість хочу виразити свій жаль, що лише на четвертому році доходять руки до українізації армії. Особисто я 4 роки тому направляв відповідні звернення щодо того, не тільки щодо вітання, а щодо інших. Наприклад, звернення мусять бути "друже". Це традиція Української повстанської армії і так далі, і тому подібне. Натомість в цьому законодавчому акті ми пропускаємо цю колосальну кількість можливостей українізувати нашу армію пришвидшеними темпами. Тому, звісно, ми повернемося щодо того, щоб впроваджувати всі інші позитивні наші історичні традиції в армії. Але зараз, безумовно, ми почнемо хоча б з чогось. І повторюся, що я вважаю, що зараз потрібно проголосувати цей законопроект в цілому. Дякую за увагу. І слава Україні!

Знаєте, для мене це насправді, коли у Верховній Раді ми заговорили за вітання "Слава Україні", я думаю, як і більшості українців, у яких це вітання, напевно, заклалося від народження, від виховання своїх батьків, в голові пам'ятається фраза провідника української нації Степана Бандери: "І прийде час, коли один вигукне "Слава Україні!", і мільйони вигукнуть "Героям слава!". І це є, дійсно, той великий день, коли ми можемо цю справедливість вічної боротьби України за свою незалежність, нарешті, узаконити. Тому фракція "Самопоміч" однозначно підтримує цю пропозицію Міністерства оборони. І для нас дивно, чому, власне, Міністерство внутрішніх справ до цього часу зволікало з пропозицією щодо своїх підрозділів? Тому ми пропонуємо, щоб, дійсно, не відкладати це питання,

Дякую. Від Радикальної партії Ігор Мосійчук, Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Це рішення мало бути ухвалене 27 років тому в День проголошення Якби такі рішення були ухвалені в той час, то, можливо, в 14-му році ми мали б зовсім інші Збройні Сили, які чинили б гідний опір і зупинили російську агресію ще на кордоні України. Вітання "Слава Україні" – це спадковість українського війська від військових формацій українських січових стрільців, вояків армії УНР легендарної УПА, це справжній дотик мільйонів мертвих, живих і ненароджених українців, які боролися і борються за українську самостійну соборну державу. Але потужні Збройні Сили не тільки традиціями і не тільки гаслами робляться, потужні Збройні Сили можливі тоді, коли буде сильна Україна. А сильна Україна буде тоді, коли ми почнемо працювати над відродженням українських заводів, фабрик, над відродженням української промисловості, сільського господарства, коли в Україні буде подоланий хаос і анархія, безвідповідальність. Як говорить лідер нашої фракції Олег Ляшко, тільки сильна країна здатна перемогти ворога у війні, тільки сильна країна здатна зупинити агресора. Слава Україні! І смерть ворогам! Отже, від "Волі народу" Рибчинський, будь ласка. Потім – від позафракційних Іллєнко і Кишкар. І на тому ми завершуємо обговорення. Будь ласка. Євген Рибчинський, "Воля народу". Колись московський цар Олександр сказав, що у Росії немає друзів інших, крім армії і флоту. У них, дійсно, немає друзів і ніколи не буде. Це правда. Але я би хотів, щоб в України, у якої, дійсно, в світі багато друзів і за океаном також, була така армія, що нас боялися усі геть вороги. Те, що сьогодні ми голосуємо, ми мали проголосувати ще в 14-му році, і це було б правильно. А сьогодні це, на мій погляд, акт передвиборчої кампанії. Але як би то не було, це дуже важлива подія в історії України. "Слава Україні" – "Героям слава" – це те, про що мріяли усі українські патріоти і не тільки з часів ОУН-УПА, а з часів литовської доби, потім, коли Московія заграбастала нашу країну, також. Вони всі мріяли, а ми сьогодні можемо це прийняти в законодавчому вигляді. І я би навіть опозицію дуже просив сьогодні дивитися вперед, дивитися на ту Україну, на Україну майбутнього, яка буде не просто розквітаючою, а дуже сильною з найпотужнішою армією. Слава Україні! Героям слава! ГОЛОВУЮЧИЙ. Одна хвилина, Андрій Іллєнко. Андрій Іллєнко, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні українці, це, дійсно, надзвичайно важливе історичне рішення, яке сьогодні має ухвалити парламент. Але, звичайно, хотілося би, щоб всі такі рішення ухвалювалися вчасно і в повному обсязі. Просто хотів би нагадати, що ще в перший день роботи парламенту цього скликання свободівці зареєстрували в Верховній Раді законопроект номер 1079, який саме стосується цього питання, ще в листопаді 14-го року для того, щоб відновити історичну справедливість, для того, щоб в нашій армії був абсолютний абсолютний патріотичний український дух, він і так там є, але, щоб це було закріплено вже на офіційному рівні. І це є, дійсно, не просто відхід від советских, нав'язаних нам, псевдотрадицій, це є повернення до справжніх українських історичних традицій, які завжди об'єднували українців і зараз допомагають нам вистояти проти одвічного ворога – Московії. Тому треба голосувати і треба голосувати за всі правильні рішення, які давно вже пропонує "Свобода". Павло Кишкар, "Народний рух України", офіцер Збройних Сил. Насправді це вітання потрібно поширити на народних депутатів задля того, щоб вони все-таки були більше українцями і займалися проукраїнською політикою. І, безумовно, треба підтримувати цей законопроект. І підтримаю Ігоря Луценка, що треба вводити в цей законопроект вітання "друже" замість "пан". Я думаю, що ми до цього повернемося. Єдине що, до включення Міністерства внутрішніх справ можуть виникнути певні юридичні неузгодженості між законопроектами. Тому що саме цей законопроект стосується Збройних Сил і військових формувань, яким не є Міністерство внутрішніх справ.

І, колеги, прошу заходити в зал, через 2 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, пані Ірина, 2 хвилини. 10:59:07 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, ця ініціатива Президента України Петра Олексійовича Порошенка є надзвичайно важливою для нашої держави. Фактично цим гаслом ми закріплюємо цивілізаційний вибір українського народу на суверенітет, незалежність і боротьбу за цю незалежність і за цей суверенітет українського народу. Це гасло використовувалося і в період 1918-21-го років під час Української революції. Це гасло використовувалося і на Майдані, і на революції учасників на граніті, Помаранчевої революції, Революції Гідності, це гасло окроплено кров'ю наших бійців-героїв. Тому надзвичайно важливо, щоб ми запровадили його сьогодні і підтримали цей законопроект. Крім того, хочу повідомити, що на оновленій формі Федерації футболу України, яка була презентована декілька разів… декілька днів тому, появився новий напис "Слава Україні". Надзвичайно важливо, щоб ми згуртовано підійшли до цього питання. Свій виступ хочу завершити словами нашого відомого Кобзаря Шевченка: "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От, де люде, наша слава, Слава Україні!". Прошу підтримати ініціативу Президента і підтримати цей законопроект. Дякую. Прошу займати всіх робочі місця, одна хвилина, ще представник комітету з приводу нашої дискусії про перше і друге читання. Одна хвилина. І через хвилину ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, пане Іване. Колеги, тут треба порадитись, тому що, розуміючи і підтримуючи ідею включення Національній поліції вітання "Слава Україні" – "Героям слава" як обов'язкове. хочу нагадати всім, що питання Національної поліції як правоохоронного органу регулюється окремим спеціальним Законом "Про Національну поліцію". Тому у нас є чотири опції, як на мій погляд. Якщо ми хочемо зараз голосувати в цілому, то нам треба залишити цей проект таким, як є, тому що він вносить зміни в статути Збройних Сил України як військових формувань. Тобто в Статут стройової служби, в Статут гарнізонної служби і в Статут внутрішньої служби. Ці статути мають досить опосередковане, не пряме відношення до проходження служби в Національній поліції. Тому що це не є військовим формуванням. Військове формування в складі МВС Національна гвардія, відповідне поширення цих статутів має, і це вітання буде обов'язковим для Національної гвардії. Тобто, якщо в цілому, то без Національної поліції, якщо хочеться Національну поліцію включити, то знову ж таки є три опції, які я теж прошу з вами обговорити. Або в порядку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Іване, колеги, давайте ми… Ви, по-перше, як комітет мали дати чітку позицію, вона є висловлена. Колеги, я не бачу жодної проблеми, що через 10 днів ми приймемо його в цілому, жодної. Це буде час, коли наші експерти, найкращі експерти зможуть опрацювати, як ми зможемо внести зміни для інших силових органів. Я не маю жодних сумнівів, що через 10 днів, так само в четвер, ми зберемося і під 300 голосів приймемо його в цілому. Давайте дамо шанс…

я прошу ще в Постанові про прийняття законопроекту в першому читанні включити доручення комітету імплементувати відповідне вітання, відповідну відповідь у Закон України "Про Національну поліцію", який регулює ці речі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Я прошу всіх приготуватися до голосування. Отже, колеги, я переконаний, що це один з тих законів, які творять історію, і мене добре розуміють всі ті, хто пам'ятає про боротьбу УНР, УПА, нашу боротьбу з 90-х років – помаранчевого майдану, Революції Гідності. Давайте ми розпочнемо цей шлях, проголосуємо за основу. І це справді велике історичне рішення для українського війська, української держави і українського парламенту. Отже я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статутів Збройних Сил України (№ 9036) з пропозиціями, які озвучив під стенограму представник комітету Іван Вінник. Номер 9036 за основу. Давайте згуртовано разом проголосуємо і побачимо, хто є хто в залі, хто підтримує українську державу, українське військо, українську історію. Голосуємо! Підтримуємо, колеги! Голосуємо!

Я ставлю пропозицію, щоб проект Закону 9036 розглянули по скорочених строках подання пропозицій і поправок до другого читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо за скорочену процедуру підготовки до другого читання. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо.

За-263 Рішення прийнято, колеги. І дуже характерно, хто голосував проти цього законопроекту. Прошу показати по фракціях. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 110, "Народний фронт" – 66, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 19, "Батьківщина" – 16, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 5, позафракційні – 26. Оце і є орієнтир, які в тому залі є сили українські, а які служать Москві і які служать окупанту. Вітаю, колеги! Переходимо донаступного питання порядку денного. Наступне питання – це теж блок питань безпекових, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску (№ 7302). І, колеги, зважаючи на наш насичений порядок денний, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. За-182 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра фінансів Верланова Сергія Олексійовича. Будь ласка, пане Сергій. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати, урядом неодноразово наголошувалось на необхідності оптимізації діяльності органів і служб, що здійснюють контрольні функції в пунктах пропуску через державний кордон Законопроектом пропонується зменшення контролюючих органів на кордоні шляхом передачі функцій екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон ДФС, функцій радіологічного контролю – Держприкордонслужбі. Прийняття законопроекту є кроком в усуненні існуючих на законодавчому рівні бар'єрів для реалізації "єдиного митного вікна" шляхом зменшення часу на проведення контрольних процедур, спрощення їх проведення без послаблення безпекової складової, що у підсумку матиме позитивний вплив на міжнародний імідж держави. Прошу підтримати. Дякую, шановний пане Верланов. Можете повертатись на ваше робоче місце. І до співдоповіді запрошується секретар Комітету з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник. Будь ласка, пане Іване. Кабінет Міністрів, реалізуючи політику спрощення проходження митних прикордонних процедур в Україні в порядку лібералізацій, які затверджені та на які ми погодилися щодо нашого напрямку руху в бік інтеграції в Європейський Союз, в порядку реалізації "єдиного вікна" пропонує спростити процедуру проходження екологічного, радіологічного контролю в пунктах пропуску, які сьогодні реалізує та контролює прикордонна служба, та доручити відповідно контроль по цих напрямках. Законопроект нескладний, комітет його підтримав, пропонує проголосувати за основу. Передаємо все до другого читання спільно з вами. Якщо не буде зауважень, підтримаємо в цілому. Прошу проголосувати в першому читанні за основу та доручити комітету доопрацювати до другого читання можна за скороченою процедурою, якщо на те є політична воля. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу записатися на обговорення цього законопроекту. я прошу записатися зараз на виступи. Щось у нас відбувається з системою "Рада", колеги. Я Я прошу Апарат Верховної Ради звернути увагу на систему "Рада". Колеги, у нас треба перезавантажити систему зараз. Дуже дякуємо. Тому у нас є пауза. користуючись нагодою, зараз хочу зробити маленьке оголошення, але дуже важливе. Під час голосування за законопроект 6036 Президента України - проект Закону про внесення змін до статутів Збройних Сил України не спрацювала картка нашого колеги Бориса Козиря. Він теж за "Слава Україні" і тому в нас на один голос

Шановні колеги, проводиться зараз запис уже на виступ від фракцій на обговорення законопроекту. Прошу записатися. Ми з вами обговорюємо законопроект 7302 проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи екологічного і радіологічного контролю у пунктах пропуску.

Шановні колеги, я прошу, у нас, мабуть, такий відбувається системи "Рада" збій, записався тільки колега від "Блоку Петра Порошенка" пан Рибак. Я дам зараз йому слово, а потім всі інші фракції, в кого буде бажання виступити, ваші представники просто дадуть сигнал. Добре? Будь ласка, пан Іван Рибак. Вам слово.

Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" не узгоджується із відповідними нормами Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" за номером 7010, внесений з пропозиціями Президента України після застосування ним права вето. Друге. Хотів би що зазначати, що даний законопроект не розглядався на засіданні профільного Комітету з питань екологічної політики і подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Без широкого обговорення даного законопроекту, без узгодження відповідних процедур проходження радіологічного та екологічного контролю в пунктах пропуску на державному кордоні України ми не знаємо, які будуть

З якої дати відповідно будуть запроваджені такі зміни? Тому є пропозиція підтримати даний законопроект за основу і до другого читання доопрацювати його для того, щоб це був дійсно ґрунтовний і якісний документ. Дякую. Дякую за ваш виступ. Шановні колеги, від "Самопомочі" пані Острікова просить слово. І, будь ласка, інші фракції, хто не встиг записатися, подайте сигнал, хто буде виступати, хто долучиться до обговорення. Прошу, пані Острікова. Доброго дня, шановні колеги. Тетяна Острікова, "Самопоміч". Дійсно, даний законопроект розроблений урядом для того, щоби зменшити кількість контролюючих органів на державному кордоні у пунктах пропуску. І йдеться якраз про екологічний, радіологічний контроль. Але я хочу нагадати нам всім, що дані питання і внесення змін в Закон України про "Державну прикордонну службу" і "Про охорону навколишнього природнього середовища"

"єдине вікно" для міжнародної торгівлі. І саме цим законопроектом 7010 вносяться, окрім Митного кодексу, зміни в 36 інших законів України, зокрема згадані тут, якими з пунктів пропуску прибираються екологи і функції здійснення радіологічного контролю покладаються саме на прикордонну службу, що погоджено з прикордонною службою, у якої навіть на балансі є відповідне необхідне обладнання. Тому, лише у разі спрацювання цього обладнання на те, що вантаж перевищує фон радіологічного забруднення, лише в цьому разі співробітник Державної прикордонної служби буде звертатися до компетентних органів, до екологів і викликати їх для проведення необхідних контрольних процедур. Тому даний закон є необхідним, але він вже є неактуальним. Я пропоную його підтримати лише за основу. Ми з вами сьогодні маємо розблокувати законопроект про "єдине вікно" на митниці 7010, врахувати пропозиції Президента. І дозволити цим фактично Президенту підписати даний законопроект, щоб він якомога швидше набув чинності. Адже багато підприємців чекають на те, щоб ми з вами усунули непотрібних, зайвих контролерів від процесу митного оформлення товарів. Дякую.

одного боку приємно, що ми другий день поспіль спілкуємось про питання екології і захисту довкілля, тому що це питання нагальні і дуже важливі для країни. Ми бачимо обурення жителів Маріуполя тими викидами, які зараз є. Ми бачимо, яка набирає катастрофа в Кам'янському, також жителі обурені тими викидами, які є. Однак, у мене викликає занепокоєння, що важливі законопроекти, різні важливі законопроекти тематичні, оцей тематичний – це екологічний законопроект або митна політика – чомусь він іде в Комітет по безпеці. І дуже багато законопроектів проходять Комітет по безпеці, можливо, там є більш такі дружні депутати, зі всією повагою до професійної роботи комітету. Однак, мені здається, що такі законопроекти повинні розглядатися профільними комітетами, а не комітетами, які мають загальний характер до безпеки. Однак, в цьому документі є велика кількість неузгодженостей. Читаю висновки. Неузгоджені запропоновані зміни з чинним законодавством. Запропоновані зміни містять незрозумілі формулювання. А на засіданні комітету взагалі директор департаменту митної політики Міністерства фінансів зауважив, що здійснення радіологічного контролю таким чином є технічно неможливим, оскільки не дає змогу приладу виміряти дозу гама-випромінювання від підконтрольного об'єкту та порівняти із природним радіаційним фоном. До того ж цей законопроект згідно висновку ГНЕУ доцільно розглядати системно із законопроектом законопроектом 7303, оскільки вони пов'язані. Тому велика кількість неузгодженостей не дозволяє прийняти позитивне рішення щодо підтримки цього законопроекту. І є вимога до уряду працювати більш ретельно і більш професійно. Дякую. Колеги, ще є бажання "Народний фронт", "Опозиційний блок" долучитись до обговорення? Ні. Шановні колеги, я прошу повертатись до сесійної зали, тому що за хвилину відбудеться голосування за законопроект 7302. Я даю заключне слово представнику профільного Комітету з питань національної безпеки і оборони, секретарю цього комітету Івану Віннику. І прошу Апарат Верховної Ради закликати народних депутатів України з кулуарів повертатися до сесійної зали. По-перше, я хотів би подякувати представникам "Батьківщини" за високу оцінку діяльності депутатів у Комітеті нацбезпеки та оборони. Дійсно, цей законопроект – це є дещо нетиповим для нашого комітету. Водночас він був розписаний на наш комітет, тому що він вносить зміни перш за все у Закон України про прикордонну службу, що є профільним законом для Комітету з питань нацбезпеки та оборони в порядку Закону України про комітети Верховної Ради в частині забезпечення законодавчої діяльності. Що стосується пропозицій, дійсно, ми погоджуємося і на цьому наголошували, що тільки за основу ми пропонуємо його приймати. Ми розуміємо, що зараз знаходиться в Адміністрації Президента законопроект 7010 після врахування пропозицій Президента. Ми розуміємо що питання "єдиного вікна" вже врегульовано вже належним чином у тому проекті. І ми, безумовно, розуміємо, що якщо 7010 набуде чинності у передбачений законом спосіб, ми будемо пропонувати до другого читання, напевно, знімати цей проект. А поки що, щоб його не втрачати, давайте голосуємо його за основу, відправляємо в комітет Будь ласка, ще хвилину дайте завершити, будь ласка. І прошу колег повертатись до сесійної зали, тому що ми бачимо, що в кулуарах дуже багато колег зараз перебуває. Тому пропоную я зараз проголосувати його за основу. Доручити комітету його опрацювати з урахуванням долі законопроекту 7010, який, я сподіваюсь, найближчими днями ми побачимо і зрозуміємо. Ну, і врешті з урахуванням тих зауважень, які були висловлені колегами депутатами, з урахуванням висновку науково-експертного управління з метою вичистити будь-які неузгодження, якщо вони існують, ми це все проаналізуємо. І, якщо колеги депутати бажають долучатися в порядку подання правок, Закону України "Про Регламент Верховної Ради", долучайтесь. Тому поки що давайте за основу і з дорученням комітету доопрацювати до другого читання з урахуванням всіх зауважень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, просимо повертатися до сесійної зали. І за 30 секунд відбудеться голосування за надзвичайно актуальний проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску. Враховуючи те, що ситуація на пунктах пропуску точно потребує більш серйозної системи оцінки екологічної, я би просила, щоб всі фракції тут зайняли консолідовану позицію. Будь ласка. Добре. Отже, колеги, обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Колеги, голови фракцій, подивіться кого немає. Прошу усіх зайняти робочі місця, вернутися з лож в зал. Голосуємо, так? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску (№7302) за пропозицією комітету за основу, за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуємо. Прошу підтримати.

В чому річ? По фракціях покажіть, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 85, "Народний фронт" –

"Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 1, позафракційні – 14. Колеги, зараз я поставлю пропозицію повернутись. Я прошу всіх запросити в зал. Я поставлю пропозицію повернутись до розгляду закону. Фактично майже всі фракції підтримають.

Отже, прошу займати робочі місця.

Отже, я ставлю першу пропозицію повернутись, колеги. Прошу зайти в зал. Я хочу наголосити, що частина людей утрималась, оскільки немає висновку екологічного комітету. Я дам доручення, щоб до другого читання обов'язково був висновок доопрацьований екологічним комітетом. Для того, щоб ті, хто правильно наполягає на екологічному висновку, могли бути впевненими, що їхня позиція буде врахована до другого читання. Приймається, так? Отже, перше голосування – це повернутись. Я прошу зайняти робочі місця і я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи екологічного та радіологічного контролю в пунктах пропуску. Перше – за повернення. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, поверніться в зал. Голосуємо, за повернення. За-206 Наступна пропозиція, передбачена Регламентом, це направити до комітету для підготовки на повторне перше читання, з тим, щоб це був і безпековий, і екологічний комітет, щоб два комітети розглядали. Давайте ми навколо цієї пропозиції об'єднаємося, це буде справедливо. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону 7302 направити до комітету для підготовки на повторне перше читання для розгляду комітетом і безпеки, і комітету екологічного, щоб обидва щоб обидва комітети змогли дати висновок з цього законопроекту. І, давайте колеги, об'єднаємося навколо цієї пропозиції, прошу всіх підтримати її і проголосувати. 7302 направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-209 І заключна пропозиція: повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. І я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону 7302 повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу голосувати.

І ця пропозиція теж не набирає більшості, тому проект Закону 7302 відхилено. Зараз хочу зачитати, що до мене надійшла заява від двох фракцій на перерву, і… від "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". І до слова запрошується голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов. Будь ласка, пане Артур, 3 хвилини.

Фракція партії "Блок Петра Порошенка" вимагає негайного вибачення від голови фракції "Батьківщина" Юлії Володимирівни Тимошенко перед Іриною Геращенко за особисті брудні і наклепницькі заяви, які дозволив собі виголосити заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв. Я хочу нагадати, що Ірина Геращенко була чи не найбільш активним і послідовним борцем у час, коли пан Портнов робив все, щоб кинути Юлію Тимошенко за ґрати, коли режим Януковича кинув за ґрати Юрія Луценка. І коли пані Тимошенко вже перебувала в тюрмі, куди її посадив Янукович руками нинішнього керівника NewsOne Портнова, Ірина Геращенко невтомно і послідовно боролася за її звільнення. Пану Соболєву, який дозволив собі принизливі та брехливі звинувачення на адресу Ірини Геращенко та Президента України, варто пам'ятати, що Тимошенко посадив саме Портнов, який на той час повністю керував судовою системою України, а до того був юристом політичної сили "Батьківщини". Сьогодні замість того, щоб пам'ятати, хто боровся за волю Тимошенко, Луценка, інших політичних в'язнів режиму Януковича, члени "Батьківщини" обливають брудом на кожному кроці і бігають на телеканал, який очолює Портнов і який остаточно перетворився на рупор Кремля. Бойкотувати NewsOne закликала сестра Олега Сенцова Наталя і родини інших політв'язнів. Ірина, яка все робить для звільнення заручників, підтримала цей заклик. Коли весь парламент боровся за звільнення першого номеру "Батьківщини" Надії Савченко, ми підтримали і її родину. А тому сьогодні від "Батьківщини" відверто начхати на заклик родин політв'язнів бойкотувати NewsOne. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного це проект Закону про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону (№ 7017 і 7017-1). Колеги, я звернуся з тим самим проханням. Давайте розглянемо за скороченою процедурою, щоб ми змогли, щоб ми змогли... Ми вже перейшли до наступного закону. Добре. Сергій, будь ласка, репліка, одна хвилина. Сергій Соболєв. Колеги, займіть робочі місця, щоб ми зараз могли повноцінно голосувати. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зараз буде голосування. Будь ласка, Сергій Соболєв. 11:31:24 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Ви знаєте, коли в повному складі сюди виходять люди, частина з яких активно працювала з режимом Януковича, і починає розказувати про те, хто, як воює за те, щоб (ганьба, ганьба таким людям), яких прийняла фракція БПП в свої ряди. І я думаю, не вам вказувати хто і скільки зробив для того, щоб в цій країні існувала демократія і для того, щоб режим Януковича впав. Ви не знайдете жодну людину, яка не знає про те, що Петро Олексійович був членом уряду Януковича. Ви не знайдете жодну людину, яка не знає в цій державі, що два члена його родини були членами фракції "Батьківщина". Але ми не вважаємо це чимось неприпустимим. Тому коли

Отже, колеги, я прошу підтримати пропозицію розгляду наступного проекту Закону 7017 і 7017-1 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати скорочену процедуру, будь ласка. Нагадую, в нас потім блок ратифікацій, і нам вкрай важливо, щоб ми змогли їх сьогодні пройти швидко й ефективно. Я ще раз поставлю на голосування, колеги. Не встигли, я бачу. Займіть, будь ласка, робочі місця. Ми вчора на нараді з головами комітетів домовились, що зможемо пройти швидко і ефективно питання, які стосуються ратифікації. Потім стоїть питання і "єдиного вікна", на якому наполягали. Давайте ми зараз пройдемо цей закон за скороченою процедурою і перейдемо до ратифікації. Я прошу всіх підтримати цю пропозицію. прошу підтримати розгляд проекту Закону 7017 за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Чотири голоси. Я ще раз поставлю, третій раз. Будь ласка, займіть робочі місця. Під час голосування треба бути на робочих місцях і голосувати. Я пояснюю логіку сьогоднішнього дня: ми планували пройти швидко блок ратифікацій, по якому ми маємо величезну заборгованість. Потім, нагадую, буде питання "єдиного вікна", на якому наголошували багато фракцій під час Погоджувальної ради. Я прошу всіх зараз відповідально голосувати, зайняти робочі місця і прошу підтримати, колеги. Отже, я ще раз ставлю пропозицію, щоб проект Закону 7017 ми розглянули за скороченою процедурою. І прошу всіх підтримати, колеги. Кожен голос має вагу, і прошу всіх підтримати. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо за скорочену. Прошу підтримати.

Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Луценко Ірину Степанівну, будь ласка. Шановні колеги, захист суверенітету і територіальної цілісності України є однією з найважливіших функцій української держави. Особливо актуальним це питання є сьогодні, в умовах так званої гібридної війни. Непоодинокими стали випадки незаконного перетину державного кордону громадянами держави-агресора, в тому числі тими, які діють у складі спеціалізованих структур або диверсійних груп. При цьому чинне законодавство України не дозволяє притягувати таких осіб до кримінальної відповідальності, а лише до адміністративної. Тобто діюче правове регулювання даного питання є неправомірним і не відповідає існуючим сьогоднішнім загрозам. Саме на це вирішення і спрямований цей законопроект №7017, яким пропонується запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Щодо законопроекту, то найважливішою його особливістю, яка позитивно вирізняє його перед іншими альтернативними законопроектами, є встановлення ознак, які кваліфікуватимуть відповідне діяння саме як злочин. При цьому адміністративну відповідальність ми пропонуємо зберегти і залишити, адже ми не вправі сажати тих, хто випадково заблукав чи перейшов кордон з Білорусії в Україну, не бачачи там розмежування. Хочу наголосити, що за результатами обговорення в комітеті, а обговорення було дуже бурним, дуже активним, і за пропозицією Науково-експертного управління ми доопрацюємо цей законопроект і до другого читання внесемо ознаку, яка буде використовуватися у суміжній статті Кримінального кодексу, що врегулює питання порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Кримінальним правопорушенням вважатиметься незаконний перетин державного кордону, вчинений з метою заподіяння шкоди інтересам держави. встановлено кримінальну відповідальність за перетин кордону для осіб, яким заборонено в'їзд на територію України, а також для осіб, які є представниками силових структур держави-агресора. Крім того, буде враховано і внесено зміну до статті 216 Кримінального кодексу, де встановлено підслідність вказаного кримінального правопорушення Службі безпеки України. враховуючи актуальність і нагальність вирішення криміналізації таких діянь і суспільну значущість цього питання, прошу і, беручи до уваги… …що цей законопроект буде доопрацьований, я зачитала вам ті моменти, які будуть доопрацюванні і включені до другого читання, прошу підтримати законопроект 7017 за основу і спільно, разом з іншими доопрацюваннями, іншими пропозиціями довести його до логічного завершення до другого читання. Прошу підтримати. І дякую за увагу. Дякую. До доповіді запрошується народний депутата України Веселова Наталія Василівна. Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати. До вашої уваги пропонується проект Закону про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону (№ 7017-1), який є альтернативним до законопроекту 7017. Мій альтернативний законопроект на відміну від проекту, який щойно представила Ірина Луценко, я пропоную не лише запровадження кримінальної відповідальності за порушення і незаконний перетин державного кордону України представниками держави-агресора, а ще і пом'якшені покарання для громадян України за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. На сьогодні за незаконний перетин особою державного кордону України законодавство передбачає різні види відповідальності. Так, за незаконний перетин адміністративного кордону з Кримом – кримінальну та адміністративну відповідальність, а за незаконний перетин кордону – лише адміністративну відповідальність. Покарання за незаконний перетин адміністративного кордону з Кримом передбачено у статті 332-1 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на термін до 3 років для будь-яких осіб. Вважаю, що покарання за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї є занадто жорстоким для громадян України, які проживають на окупованій території і які змушені користуватися паромним сполученням з Російською Федерацією. Це також стосується мешканців окупованої території в Луганській області, які не можуть перетинати лінію зіткнень через КПП і інколи користуються переходами через україно-російський кордон. Таким чином, люди бояться того, що… Люди бояться кримінальної відповідальності і взагалі бояться виїжджати на підконтрольну територію. Це заважає Україні вести гібридну війну. Тому що люди найбільше довіряють тій інформації, яку вони отримують з перших рук, від своїх родичів та знайомих, які відвідують підконтрольну територію України. Тому я прошу підтримати мій законопроект або доопрацювати його до другого читання і врахувати ті положення, які є в моєму законопроекті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якін Андрій Анатолійович, будь ласка. Шановний Голова, шановні колеги! Вашій увазі пропонується розглянути проекти законів України про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону № 7017 і 7017-1. Цим законом пропонується встановити кримінальну відповідальність за перетинання державного кордону, доповнивши Кримінальний кодекс новою статтею 331, а законопроектом альтернативним – ще й викласти в новій редакції статтю 332-1 Кримінального кодексу. Проаналізувавши законопроект, комітет висловив до нього… до них низку зауважень. Перше. Процедура реагування України на перетин кордону особами, перебування яких в нашій державі створює загрозу її національним інтересам, достатнім чином врегульовано у Законі "Про санкції". Друге. Без внесення змін до статті 216 Кримінально-процесуального кодексу кримінальні провадження щодо злочинів, які передбачені статтею 331 Кримінального кодексу, будуть підслідні слідчим органам Національної поліції. Однак такими повноваженнями варто було б наділити слідчих органів безпеки. Третє. Неясно, що слід розуміти під поняттям "інтереси держави-агресора" і хто саме та яким чином повинен це визначати. Четверте. Запропоновані зміни до статті 332-1 в альтернативному проекті є юридично необґрунтованими, оскільки громадяни інших держав, які не визнані державою-агресором, а також особи без громадянства за аналогічні порушення, вчинені з метою заподіяння шкоди інтересам держави, до кримінальної відповідальності притягатись не будуть. Таким чином, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді повернути обидва законопроекти суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Будь ласка, від "Народного фронту" Антон Геращенко. особа будь-то громадянин держави-агресора Російської Федерації, будь-то будь-яка інша особа… країни, якщо незаконно перетинає державний кордон з різними цілями – або терористичною діяльністю, або розвідувальною, або для інших цілей – він буде притягатися лише до адміністративної відповідальності, це невеличкий штраф. Це неподобство, так не повинно бути. Кордони України повинні бути непорушні. Для цього фракція "Народний фронт" разом з іншими колегами пропонує прийняти сьогодні в першому читанні законопроект авторства Ірини Луценко і Артура Герасимова. Ми вважаємо, що в Україні повинен бути захист кордону не тільки за рахунок зброї наших прикордонників і Збройних Сил, а і за рахунок закону. Ми пропонуємо цим законом вести кримінальну відповідальність. Якщо хтось схоче перетнути наш кордон незаконно, будь ласка, приходьте і сидіть у нас в тюрмі або, будь ласка, перетинайте кордон законно. Тому я пропоную сьогодні в першому читанні підтримати цей закон депутатам всіх фракцій, в тому числі і позафракційним. Це важливо для охорони кордонів держави і нашої безпеки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Самопомочі" Семенуха Роман Сергійович. Будь ласка. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово, безумовно, законодавча ініціатива є дуже важливою. На п'ятий рік війни і досі за незаконний перетин українського кордону це фактично вважається адміністративним правопорушенням, а за чинним законодавством порушення норм переходу карається арештом до 15 діб або штрафом у 200 неоподаткованих мінімумів. Безумовно, це сьогодні не відповідає сьогоденню і потребам в захисті державного кордону. Вдумайтесь, за даними Держкордонслужби за минулий рік наші прикордонники виявили майже 100 тисяч правопорушень, затримали 880 осіб, і це тих, кого фактично вдалося затримати. За останній рік прикордонники не дали перевести через кордон 917 одиниць зброї, 20 тисяч одиниць боєприпасів та багато іншого. До 2004 року законодавство вмістило інші норми, де передбачено було 331 статтею Кримінального кодексу кримінальну відповідальність, але потім цю ситуацію лібералізували. Безумовно, держава має на це реагувати. Проте обидва законопроекти пропонують замінити штрафи на ув'язнення терміном від 3 до 8 років, але застосовуватиметься вони фактично за двома ознаками. За першою ознакою громадянства, а за другою ознакою – це за встановлення таких дій, які шкодили б державі Україна в інтересах країни-агресора. І тут виникає питання, колеги, чому йдеться мова фактично про громадян Росії або людей, які вчинили на користь держави Росія? Невже ми не знаємо, що проблема з нелегальним перетином кордону України значно більша. Сьогодні Україну, давайте будемо про це говорити відверто, використовують як перевалочну базу для незаконної еміграції, насамперед в країни Європейського Союзу. Сьогодні наше законодавство фактично провокує нелегалів на такі злочини, бо вони не сприймають сьогодні адміністративні штрафи. Тому ми переконані, фракція "Об'єднання "Самопоміч", що це має стосуватись абсолютно всіх. якщо ми сьогодні говоримо про стратегічну співпрацю з Європейським Союзом, ми також маємо враховувати сьогодні, щоб Україна сьогодні перестала бути перевалочною базою для незаконного, фактичного потрапляння нелегалів в країни Європейського Союзу. Тому хочу підтримати висновок профільного комітету, в тому вигляді обидві законодавчі ініціативи, які пропонують вирішити цю проблему, на жаль, вона не вирішується. Тому пропоную повернути авторам на доопрацювання для того, щоб в інший спосіб вирішити, безумовно, актуальну проблему. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Лінько, Дмитро Лінько, Радикальна партія. Чотири роки тому першими, хто зустрічав ворога, були наші героїчні прикордонники, ціною свого життя і ціною свого здоров'я які захищали кордон. Ми повинні зробити висновки з тих історичних подій і дати всі інструменти і можливості нашим захисникам наших кордонів, щоб захищати кордон. Будь-які провокації, спроби перетину кордону, мітинги, ми пам'ятаємо, як починалася війна, коли мітинги на прикордонних пунктах. Всі ці порушення повинні жорстоко каратися. Не адміністративними покарання, а тюрмою. Ми пам'ятаємо вже, як в часи після війни… після 2014 року на західних кордонах влаштовувалися провокації, били наших прикордонників і проривали кордон. Будь-які зазіхання на наш кордон – це є злочином проти української держави. Тому ми з усією повагою до наших прикордонників, до наших захисників підтримаємо такі ініціативи, криміналізувати порушення нашого кордону, будь-які спроби, виключити можливості випадкових порушень, тому що ми знаємо приклади, коли випадково порушували кордон, переходили за допомогою контрабандистів, потім на територію України потрапляли диверсанти, терористи, влаштовували тут теракти і не мали за це ніякої відповідальності. Тому ми пропонуємо голосувати в першому читанні. Доопрацювати, прибрати будь-які виключення, будь-які можливості перетину кордону дати можливості нашим прикордонникам захищати нашу країну, захищати наш кордон. Тому що кордон це не просто символ – це є цілісність і це є гарантія нашого суверенітету. Ми повинні повернути всі наші території і встановити кордони такі, які є законними України. А всі, будь-хто, хто допомагає або перетинає кордон України, влаштовує провокації на наших прикордонних пунктах, повинні сидіти в тюрмі, а не відплачуватися штрафами і розказувати про те, що вони випадково за грибами перетинали кордон. Дякую вам. Колеги, зараз буде заключний виступ. Тому я запрошую всіх народних депутатів у зал. Прошу секретаріат Верховної Ради всіх запросити і голів фракцій всіх запросити в зал. Від "Батьківщини" Соболєв Сергій Владиславович. Будь ласка. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, я хотів би, щоб ми дуже уважно подивилися на той текст, який запропонований. На наш погляд, ключовий недолік, який є в цьому тексті, це абсолютне неврахування того, що 402 кілометри кордону з Російською Федерацією контролюється Російською Федерацією і окупаційними військами і їх найманцями на території Донецької, Луганської областей. Що буде відбуватися, якщо особа, яка з метою терористичною або будь-якої діяльності перетнула неконтрольовану частину в межах 402 кілометрів, а далі спокійно буде переходити лінію розмежування через пункти пропуску? Чи діє стосовно цих осіб та ж сама відповідальність, а саме: кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону? Ні. Навіщо це зроблено? Чому цей закон це не враховував? Саме тому у нас є дві лише можливості: або зараз врахувати ті поправки, які запропонував профільний комітет, або при доопрацюванні цього закону чітко визначити відповідальність осіб, які будуть з держави-агресора перетинати лінію розмежування з метою тієї самої діяльності. Друга частина. Ні в якому разі ці повноваження неможна передавати від Служби безпеки України. Саме Служба безпеки України має повний об'єм інформації стосовно таких осіб. І наше бачення, що врегулювання цього питання повинно бути ще в першому читанні, бо далі в другому читанні ми не зможемо повернутися до цього питання. Якщо ці правки будуть враховані, нам треба буде доопрацьовувати навіть у такому вигляді законопроект на друге читання. Але ці правки повинні будуть враховані зараз, під … ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, прошу займати робочі місця, прошу приготуватися до голосування.

Дуже давно потрібно було зробити так, щоби запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону України, це треба було зробити як мінімум ще весною 2014 року. І безперечно, за цей законопроект попри всі його недоліки треба голосувати хоча би в першому читанні, а потім доопрацьовувати до другого читання. кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону України має бути для всі, абсолютно для всіх! От коли прописується в цьому законопроекті, що тільки для громадян держави-агресора або в інтересах держави-агресора, дозволяєте нашим корумпованим судам таким чином потім всіх цих порушників відпускати абсолютно, тому що це дуже такі оціночні судження в інтересах – так? Тому це – кримінальна відповідальність має бути Дякую, колеги. Отже, я нагадую, ставиться лишень за основу. Ми до другого читання зможемо внести правки. Але, якщо є наполягання для того, щоб голоси були в залі, зараз пані Ірина зачитає, що ми в першому читанні певні з правок вже внесли. І я прошу займати всіх місця. Будь ласка, пані Ірино, одна хвилина, коротко. те, що сказали наші представники із фракції "Батьківщина", я вже частину зачитала, але ще раз повторю і добавлю останню фразу, яку ми тільки що узгодили з нашими колегами. Після консультацій з науково-експертним управлінням і ті зауваження, які зачитав керівник комітету Андрій Кожем'якін, буде внесено в мій законопроект, буде встановлено ознаку, яка вже використовується в суміжній статті Кримінального кодексу, що врегульовує питання порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Наступне, кримінальним правопорушенням вважатиметься незаконний перетин державного кордону, вчинений з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Наступне, буде встановлено кримінальну відповідальність за перетин кордону для осіб, яким заборонено в'їзд на територію України, а також для осіб, які є представниками силових структур держави-агресора. Крім того, буде внесено зміни до статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України та встановлено підслідність... ...вказаного кримінального правопорушення Службі безпеки України, яка і так займається цими питаннями, але тут напряму буде вказано і це також. Крім того, ми врахуємо пропозицію представників "Батьківщини" про те, що криміналізованим буде також злочин, коли буде перетинатися незаконно лінія розмежування, крім державного українського кордону і лінія розмежування також. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я поставлю за основу з пропозиціями, які озвучила Ірина Луценко. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону. Спочатку номер 7017 з пропозиціями, які озвучила Ірина Луценко під стенограму, за основу, колеги, за основу. Давайте об'єднаємося, підтримаємо, проголосуємо 7017 за основу.

За-241 Рішення прийнято. Колеги, тепер в мене до вас є звернення. В нас ще є ряд ратифікацій, але дві з них є безпекових ратифікації, безпекових, які стояли на порядку денному вже багато разів. Я дуже прошу вас давайте ми їх приймемо швидко без обговорення, лишень з виступом голови комітету. Перша ратифікація – це проект Закону про ратифікацію Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща

прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати ратифікацію. Комітет давно чекав. Прошу голосувати, прошу підтримати. За ратифікацію угоди оборонної і безпекової голосуємо.

(0153). Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги, за основу і в цілому. Голосуємо, ратифікація військова з Румунією. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо. Це в порядку денному ратифікація безпекова. Так. Один голос. Не зорієнтувались. Я ще раз ставлю, проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії (0153) за основу і в цілому. Уважно, колеги, голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу підтримати, голосуємо, уважно голосуємо. За-247 Рішення прийнято. Колеги, ми можемо наступні ратифікації йти? Наступна ратифікація – це є проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій (0183). Голосуємо, колеги? Голосуємо. Прошу проголосувати, прошу підтримати 0183. Голосуємо. Міжнародна угода, ратифікація, прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати. За основу і в цілому, так, звичайно. Колеги, наступний проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про економічне співробітництво (0187). Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. За-228 Колеги, увага! Я, зараз вже перерва, я хочу наголосити. Ці ратифікації були в порядку денному десятки разів. Півроку ми їх проговорювали в тому залі, ми просто не встигали їх прийняти, колеги. Це ж буде дальше та ж сама історія. Знов в середу годину проговорюємо, а голосів нема. І знову будуть наші величезні втрати міжнародні по зобов'язаннях. Вони були обговорені. Я поставлю наступну, колеги. Давайте наступну на рейтингове голосування. Це проект Закону про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд (0170). Рейтингове голосування. Прошу проголосувати. Рейтингове.

Це було рейтингове голосування. Отже, колеги, зараз час для перерви згідно Регламенту. Ми змогли дуже ефективно працювати до 12 години. Я переконаний, так само ефективно будемо працювати і після перерви з 12 до 12:30. Зараз я оголошую перерву до 12:30 і о 12:30 я запрошую усіх в зал для продовження нашої роботи. Дякую.

Отже, шановні колеги, я хочу вам нагадати, що ми до обіду змогли пройти блок національної безпеки і оборони, в тому числі і ратифікації, які стосуються питань безпеки і оборони, зокрема про безпекову угоду з Польщею і з Румунією. В нас лишилося ще ряд питань ратифікацій. Комітет просить їх поставити пізніше. дає нам змогу перейти до наступного блоку питань – для повторного розгляду з пропозиціями Президента України. Наступні, які стоять в порядку денному: це Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" з пропозиціями Президента України (№ 7010). Нагадую, на цьому законопроекті наполягали фракції, більшість фракцій на Погоджувальній раді, він передбачає спеціальну процедуру розгляду: доповідь Представника Президента, відповіді на запитання, співдоповідь головного комітету, потім відповіді на запитання. Якщо буде необхідність, я надам слово для обговорення фракціям. І після того ми переходимо до прийняття рішення. Тобто жодне з голосувань ми не проводимо. Ми розпочинаємо його розгляд. І я оголошую розгляд Закону України

Шановний пане Голово! Шановні колеги!

та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" (реєстраційний номер 7010). Президент України вважає зазначений закон надзвичайно важливим і підтримує необхідність запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України. В той же час він не може бути підписаний з огляду на наступне. Законом, що надійшов на підпис, серед іншого передбачається запровадження і відшкодування 30 відсотків вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна сільськогосподарськими товаровиробниками, які їх придбали. Проте слід зазначити, що запропонована державна підтримка не відповідає базовим принципам бюджетної системи України, які передбачають необхідність розподілу бюджетних ресурсів відповідно до об'єктивних потреб сільськогосподарських товаровиробників, не забезпечує досягнення соціальних та економічних цілей державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, а відтак є нераціональним використанням бюджетних коштів. При цьому слід зазначити, що більшість сільськогосподарських товаровиробників становлять фермерські господарства, це 75 відсотків від загальної кількості сільськогосподарських підприємств. Обсяг виробництва рослинництва становить 11,2 відсотка. Отже, обсяг виробництва продукції рослинництва не є таким, що об'єктивно вимагає придбання більшістю фермерських господарств України спеціальних вагонів для перевезення зерна. Разом з тим, вартість таких вагонів, витрати, необхідні на їх утримання і експлуатацію та обсяги продукції і рослинництва власного виробництва є значними, тому претендувати на таку державну підтримку зможуть тільки великі сільськогосподарські підприємства. Таким чином, запроваджена державна підтримка на часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості закупівлі спеціальних вагонів для перевезення зерна буде несправедливою стосовно більшості сільськогосподарських товаровиробників, а норми закону не відповідатимуть принципу верховенства права щодо соціальної справедливості та рівності положень нормативно-правових актів. З огляду на вищезазначене Президент України пропонує у розділі ІІ Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" пункти 21 та 25 виключити. Прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякую за увагу. Прошу приготуватись до запитань до доповідача. І прошу провести запис. Будь ласка. Три хвилини Від фракції "Самопоміч" Семенуха передає Остріковій. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Безумовно, питання запровадження "єдиного вікна", єдиного державного порталу для… щодо "єдиного вікна" для міжнародної торгівлі на митниці є вкрай важливим. І, безумовно, цього чекають тисячі підприємців, щоб ми прибрали з пунктів пропуску тих контролерів, які сьогодні там є, які є зайвими, які є надмірними. Там вистачить митника і прикордонника. І я дуже дякую Президенту України, що в цій частині в нього не виникло ніяких запитань до тексту законопроекту. Щодо саме тих пропозицій, які надав Президент. В мене питання до Ірини Степанівни. Як ви вважаєте, чи, можливо, доцільно буде розглянути ці питання в комплексі з бюджетним процесом і з переглядом взагалі підходу до розподілу бюджетної дотації щодо підтримки аграрно-промислового комплексу? Адже сьогодні ми бачимо, що уряд розподіляє мільярди гривень вручну і ми не бачимо, хто сьогодні є отримувачами по тих програмах, які зокрема стосуються…

Хто сьогодні побудував ті комплекси і отримав цю підтримку? А також щодо тих, хто придбаває техніку. Чи доходять ці гроші до реального малого фермера? Чи придбаває сьогодні малий і середній фермер цю техніку? Дякую. Дякую за запитання. Ми, розглядаючи вето Президента, власне, на вашому комітету, виокремили, з народними депутатами виокремили шість проблем, які існують навколо цього питання. Перше. Це прозорість розподілу компенсації, передбачено Бюджетним кодексом, перед малими, середніми і великими господарствами, які займаються в сфері сільського господарства. Наступне. в окремих випадках проблема забезпечення і взагалі дефіциту таких вагонів. Третє. Обов'язково нам необхідно зберегти і підтримати Крюківський вагоноремонтний завод і інший український завод, який займається виробництвом таких вагонів, для того, щоб зберегти робочі місця і збільшити таку кількість робочих місць. Крім того, нам обов'язково для того, щоб було видно і народним депутатам, і сільськогосподарським товаровиробникам, прозорість розподілу такої підтримки і компенсації як передбачено це в Бюджетному кодексі. Обов'язково провести спільне засідання з урядом… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. З урядом, з залученням Міністерства фінансів, Міністерства аграрної політики для того, щоб вони відзвітували, а також обов'язково залізниці, для того, щоб вони відзвітували по всіх цих питаннях, для того, щоб вони розповіли, кому була направлена така компенсація, за які обсяги, при яких обставинах. Довідка, яка зараз є від Кабінету Міністрів, говорить про те, що така компенсація від розміру отримана товарними виробниками сільськогосподарської продукції в розмірі від 10 до 12 Але разом з тим, залізниця дає на вчорашню ніч вільні вагони, зерновози, які повністю показані зараз от в цій таблиці. Це говорить про те, що такого дефіциту в певні моменти немає. Тому надзвичайно важливо провести спільне засідання, ми вже говорили вчора, з залученням Комітету аграрної політики, податкова, фінансових питань для того, щоб цю прозорість і ці питання вияснити разом з Кабінетом Міністрів. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дуже важливе питання, дуже важливе. Подивіться, пуста зала, немає людей. Що взагалі ми розглядаємо? Просто неважливо що, який законопроект, бо в залі 100 людей. Це питання стосується, от бачите, багато розмов про персональне голосування іде, про такі там піаряться багато людей на картках різних електронних, які треба вводити. Але подивіться, людей в залі немає. І це дуже погано. І зараз, я впевнений, що цей законопроект треба або перенести, або, я не знаю, може може давайте позбираємо наших колег, може хтось в буфеті, хтось ще де. Просто так парламент не повинен працювати, коли не напівпуста, а на дві третини пуста зала. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я вам підкажу один секретний спосіб. Подивіться направо-наліво, скільки членів вашої групи, до якої ви належите. Підніміть телефон і всю свою пафосну промову скажіть своїм колегам по фракції, що після завершення обговорення через 10 хвилин, я впевнений, вся ваша група буде на місці і буде голосувати. Дякую вам. Дякую. Час для запитань завершений. Я запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну. І нагадаю, до неї теж будуть запитання, хто не встиг поставити, можна буде записатись і поставити питання Ніні Петрівні. Хочу наголосити, що процедура є спеціальною: дві доповіді і запитання, а потім голосування. Тобто орієнтовно хвилин за 10 ми перейдемо до голосування, і я прошу всіх голів фракцій, груп запросити депутатів в зал,

Нагадаю, що метою цього закону є створення законодавчих підстав для запровадження принципу "єдиного вікна" під час здійснення митного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, радіологічного та інших видів державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України. Настільки важливий цей закон, що усвідомлюємо ми тут в залі і всі підприємці, сьогодні насправді після його розгляду ми узаконимо ті процедури, які були вже запроваджені нашим урядом на рівні підзаконних актів. І підемо далі в частині спрощення і лібералізації митних процедур. Тому я всіх дуже прошу зараз зібратися в залі, адже… Ну, насправді, це одне з тих рішень для бізнесу, які вкрай необхідні і які ми обіцяли їм. В процесі підготовки проекту закону до другого читання були, зокрема, враховані пропозиції про внесення змін до статті 1 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для аграрного комплексу". Ви від доповідача, представника Президента у Верховній Раді, почули, які були підстави у Президента саме накласти вето на два пункти закону. І ми вчора… і ми, розглядаючи вето Президента на засіданні комітету, домовилися про те, що буде зібрана така загальна нарада з представниками Верховної Ради, з народними депутатами, нашими колегами і саме Міністерством фінансів для того, щоби зрозуміти, яким чином нам врегулювати проблему, яка виникла справді в Україні із зерновозами. Абсолютно сподіваємося на те, що ми знайдемо рішення, відобразимо його в бюджетних пропозиціях і обов'язково знайдемо шляхи врегулювання цього питання. Тому, зважаючи на те, що справді дані пункти не мали відношення до змін у Митний кодекс, рішення комітету було таке, щоби рекомендувати Верховній Раді України підтримати пропозиції Президента України до даного закону та прийняти цей закон в цілому з їх урахуванням. Всі цифри щодо використання і необхідності насправді оновлення парку парку вагонів були вам надані попередніми виступаючими, тому я не буду їх повторювати. Але насправді проблема залишається і ми маємо її вирішити наступними кроками, які провести через парламент. вето Президента, ще раз повторюю, прошу підтримати пропозиції Президента до даного закону та прийняти цей закон в цілому з їх урахуванням. Дякую за увагу. бажання задати запитання доповідачу, провести запис і записатися. Будь ласка.

робить ті речі на митниці, які обіцяли зробити з 2005 року. В 2005 році обіцяли, в 10-му, в 15-му, зараз вчергове ми маємо можливість це зробити. І я дуже прошу зараз всіх зібратися, тих, хто є і тих, хто немає, і хто, можливо, зараз дивиться нас по екранам в підвалі приміщення, підходьте і заходьте в зал, тому що, насправді, на даний момент цей законопроект підтвердить наше з вами рішення, це по-перше. Так, та поправка, яка була, яка заветована, вона давала нові можливості, але і без неї цей законопроект правильний. Це один з тих невеликих проектів, які дадуть можливість дійсно отримати, відчути позитивні зміни на митниці тим людям, які здійснюють митне оформлення як на імпорті, так і на експорті. Дякую дуже і прошу голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Велікін, Бєлькова. Бєлькова, ні – так? Добре. Будь ласка, Маркевич. "Самопоміч" передає слово для запитання Тетяні Остріковій. Будь ласка. Шановні колеги, цей законопроект є вкрай важливим, тому я зараз прошу всіх колег, хто, можливо, десь в кулуарах знаходиться, зайти до зали Верховної Ради. Мене часто питають: невже після цього законопроекту більше не буде жодних штампиків на митних деклараціях? І їх, справді, не буде, адже весь процес митного оформлення і дозвільних документів, зокрема, екологами, радіологами, ветеринарами, фітосанітарами буде здійснюватися в електронні формі. Людина буде дуже чітко бачити, хто прийняв те чи інше рішення і підписав його своїм єдиним цифровим підписом. Встановлений дуже чіткий таймінг для всіх державних органів, що вони в які строки повинні робити. Запитання в мене до голови комітету наступне. перелік тих міжнародних конвенцій і документів, які ми ратифікуємо або які ми імплементуємо цим законопроектом, щоб просто колеги розуміли його велику важливість навіть з точки зору наших міжнародних зобов'язань. Дякую. ЮЖАНІНА Н.П. Шановна пані Тетяна Георгіївна, насправді ми з вами і працювали над цим проектом закону, тому що саме впровадження "єдиного вікна" вимагається багатьма міжнародними законодавствами. не тільки саме задля цього, а все ж таки більш за все, щоби справді зрушити справи на митниці І до речі, всі вимоги, які є і по Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, і інші принципи Європейського Союзу, всі тут імплементовані. І ви знаєте також дуже глибоко цей закон. Єдине я хочу сказати, що, знаєте, нам не вдалося ще тут започаткувати певні вимоги до роботи самих митників. Ви пам'ятаєте, скільки раз ми поверталися до цієї теми, можливо, не тільки суміжні контролюючі органи провести от в такий порядок, як запропоновано в цьому законі, Будь ласка, додайте хвилину. ЮЖАНІНА Н.П. …і у зв'язку з тим, що от зараз навколо митниці дуже багато питань, я би все-таки попросила всіх депутатів попрацювати над своїми пропозиціями щодо регламенту роботи самих митників під час здійснення митних процедур. Тому що терміни, які ми їм надаємо для оформлення митних декларацій, залишаються занадто розпливчатими. Немає чіткості і немає розуміння: все ж таки ми обмежуємо в любому випадку роботу митника протягом 4 чи 5 годин, чи ми даємо їм люфт працювати в більший термін над митним очищенням. І це те, чого ми не зробили в цьому законі. Тому… А всі інші вимоги, звісно, які, вимоги Європейської економічної комісії ООН і Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, і інші митні прототипи, ми всі врахували і ідемо виключно у відповідності з стандартами Європейського Союзу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, час для запитань вичерпаний. Колеги, я хочу наголосити, що зараз відбудеться голосування. І я прошу усі фракції зараз запросити депутатів в зал, прошу з лож урядових повернутися в зал, приготуватися до голосування. Я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити усіх депутатів в зал і усіх зайняти робочі місця. Йшла довга і клопітка робота

на голосування першою пропозицією, це, щоб прийняти в цілому з урахуванням усіх пропозицій Президента України. З того моменту закон вступає в силу і з цього моменту ми зможемо компромісний варіант затвердити як закон. Отже, прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал, приготуватись до голосування. Мене попросили фракції провести перед тим рейтингове голосування, щоб зорієнтуватися, кого немає. Проведемо, так? Отже, колеги, я проводжу рейтингове тільки для того, щоб подивитися, кого немає. Я ставлю на рейтингове голосування Закон України 7010, це лишень рейтингове голосування для того, щоб зорієнтуватися, в залі кого немає. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Закон України 7010, 7010, рейтингове голосування. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-246 Отже, немає остраху жодного, і я ставлю на голосування Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України з пропозиціями Президента (№7010). І ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в цілому з урахуванням усіх пропозицій Президента України. Прошу голосувати. І прошу підтримати. Голосуємо, колеги, уважно. Підгримуємо. Прошу підтримати.

За-259 Закон прийнято. Переходимо до наступного закону цього блоку, блоку пропозицій Президента. Це Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобіганню незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів" з пропозиціями Президента (№5495). Нагадую, як і попередній, це окрема процедура: виступи і запитання лишень. І я запрошую до доповіді представника Президента України у Верховній Раді Луценко Ірину Степанівну. Будь ласка, пані Ірина. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Прийнятий Верховною Радою України 3 липня 2018 року Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів" (№ 5495) не може бути підписаний Президентом України, виходячи з такого. Вказаним законом серед іншого тимчасово строком на 8 років з дня набрання ним чинності забороняється вивезення в режимі експорту за межі митної території України деревини паливної. Поділяючи необхідність вжиття заходів щодо збереження і відновлення українських лісів, а також враховуючи необхідність запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів, слід зауважити, що запровадження такої заборони не відповідно до статті 11 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року ніякі заборони чи обмеження, крім мит, податків чи інших зборів, не повинні встановлюватися сторонами щодо імпорту будь-якого товару, який походить з території іншої сторони або щодо експорту чи продажу на експорт будь-якого товару, призначеного для вивезення на територію іншої сторони. Зазначена заборона також не узгоджується із зобов'язаннями України, що випливають з Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Так, згідно зі статтею 35 вказаної угоди, жодна сторона не повинна запроваджувати або зберігати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони або експорту чи продажу для експорту будь-якого товару, призначеного для території іншої сторони, за винятком випадків, передбачених в цій угоді та Генеральній угоді з тарифів і торгівлі. Враховуючи викладене, запроваджена законом тимчасова заборона вивезення за межі митної території України в режимі експорту деревини паливної не може бути підтримана. З огляду на зазначене, глава держави пропонує пункт 2 розділу ІІ закону, що надійшов на підпис, виключити, встановивши захисні заходи щодо збереження українських лісів, застосування яких відповідатиме міжнародним зобов'язанням України. Прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякую за увагу.

Олег Ляшко, Радикальна партія. У нас немає питань. Оскільки процедура не передбачає виступів від фракцій, я хочу ці 2 хвилини свого часу нашої фракції використати для того, щоб пояснити українцям, який законопроект ми зараз розглядаємо. Перед парламентськими канікулами за нашою ініціативою парламент, і я дякую всім депутатам, хто проголосував за закон, який криміналізує контрабанду лісу. У тому числі, щоб під виглядом дров не вивозили ліс-кругляк, ми вставити туди норму, дві головні норми: кримінальна відповідальність за контрабанду лісу і заборона на вивезення дров. Адже статистика Євросоюзу показує, що з України йде необроблений ліс-кругляк, а українська митниця показує, що з України вивозять дрова. Тобто під виглядом дров контрабандно везуть необроблений ліс-кругляк. Я думаю, що нікому ні в цьому залі, ні в Україні немає потреби розказувати, що таке український ліс і як на нашому лісі, який за копійки вивозять з України, створюють робочі місця за кордоном, привозять до України готову продукцію, за яку ми платимо космічні гроші. Я недавно був у Новоград-Волинському на підприємстві, яке виготовляє меблі, найкращі меблі, нічим не гірші від Італії. Але у результаті того, що контрабандою везуть ліс, в Україні фактично знищили деревообробну і меблеву промисловість. Наш мораторій на заборону вивезення лісу дав можливість почати відновлювати це. І що зробив Президент? Він взяв заветував вкрай важливий закон, щоб контрабандистів саджати у тюрму і щоб не вивозили під дровами контрабанду необробленого лісу. І Президент посилається, що так вимагає Євросоюз. У мене просте питання. Для чого нас угоди, які позбавляють українців роботи і зарплати? Для чого нам Президент, який кришує контрабандистів і ветує закони, які дадуть можливість зберегти український ліс? Це риторичні питання, це не до представника Президента, це до українців, які підуть на вибори, щоб знали, за кого голосувати. Точно не за контрабандистів і не за тих… відповідь шановної пані Ірини. 2 хвилин. Прошу вас. 13:06:33 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні українці, я закликаю вас не голосувати за контрабандистів, які вивозять український ліс. Власне, цього і добивається Президент України Петро Порошенко, ветуючи лише єдину норму із п'яти, запропонованих нашою шановною Радикальною партією пропозицій. Зачитаю, шановні українці, які пропозиції запропонували і підтримали, в тому числі і "Блок Петра Порошенка" діючого Президента України, який також бореться з контрабандою вивезення лісу. А що ж ми підтримали в залі? "Встановити обмеження внутрішнього споживання лісоматеріалів необхідних в розмірі 25 мільйонів кубічних метрів на рік". Президент вітає таке рішення і підтримує його. "Заборони вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної". Президент каже не про 8 років, тому що в нас є зобов'язання по періоду. "Встановити кримінальну відповідальність за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних". Президент підтримує і каже, що за це треба голосувати. "За посилення адміністративної і кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу". Президент України Петро Порошенко двома руками підтримує ці новації, які запропонувала наша шановна партії, Радикальна партія Олега Ляшка. Але разом з тим, просячи виключити цих 8 років, єдиний із п'яти підтриманих Президентом України Петром Порошенком заходів, запропонованих в цьому законі, він каже: "Створіть додаткові, підсильте заходи захисту". Шановні народні депутати, Президент України наполягає, що в парламенті знаходиться законопроект 7229-д, 8238, 8239, 8240,

Це всі закони шановних наших народних депутатів і мій в тому числі направлені на заходи по відновленню, збереженню і збільшенню Лісового фонду України. з великою повагою до Радикальної партії Президент України Петро Порошенко бореться з контрабандою лісу, але просить, якщо ми взяли на себе міжнародні зобов'язання, то з п'яти пунктів виключити лише один, а… ГОЛОВУЮЧИЙ. дякуємо вам за роз'яснення позицій щодо вето Президента. І зараз до слова запрошується, до співдоповіді голова Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк. Шановний український народе, шановні колеги народні депутати, Комітет з питань промислової політики та підприємництва розглянув повернутий з вето Президента Закон України щодо збереження українських лісів Три основні норми, які ми з вами провели в цьому законі за ініціативи команди Радикальної партії і членів Комітету промислової політики і підприємництва. Перша Перша норма – це криміналізація контрабанди лісу-кругляка, запровадження жорсткої кримінальної відповідальності за цей злочин. Для того, щоб відправляти в тюрму до 10-12 років тих, хто займається цією ганебною справою, перетворенням України на сировинну колонію і перетворенням українців на жебраків. Друга новація – це обмеження внутрішнього споживання лісу-кругляка, яке гарантовано дозволить зберегти мораторій на експорт лісу-кругляка в усіх європейських і всіх інших міжнародних судах. Тобто це захист базового мораторію, який ми з вами на 10 років прийняли в українському парламенті. І третя надзвичайно важлива норма – про заборону експорту дров з України. Так от саме ця норма, вона заветована Президентом України. І це вето Президента, воно грає на руку контрабандистам, які нелегально вивозять український ліс-кругляк під виглядом дров. Воно на руку імпортерам нелегальним українського лісу в Європі, і воно руйнує український малий бізнес, підприємництво, промисловість, робочі місця, робить українців біднішими і перетворює Україну на сировину колонію. Ви знаєте, які великі позитивні ефекти від дії мораторію на експорт лісу-кругляка. Тільки по минулому року, коли мораторій вперше діє на повну по всіх деревних породах, плюс 4 мільярди гривень експортної виручки від продажу готової продукції, а не сировини. Це додаткові експортні надходження, це не сировинний експорт. Плюс півмільярда гривень надходжень до державного бюджету. А це кошти на зарплати, на пенсії, на медицину, на освіту, на армію. І це не все. Інвестиції в деревообробну галузь зросли більше ніж вдвічі. Це додаткові мільярди, причому мільярди не кредитів МВФ, які треба вертати з відсотками, а здорових інвестиційних коштів. На ці кошти в Україні побудовані десятки нових виробництв по всій Україні. На ці кошти в Україні створені тисячі нових робочих місць, яких сьогодні українці потребують як повітря. Для того, щоб не їхати за кордон, не поневірятися там вимушеними заробітчанами, руйнуючи свої родини. Масштабне, міжнародне дослідження, проведене англійською компанією Earthsight, показало, що саме експорт дров є найбільшим каналом контрабанди лісу-кругляка з України і що саме українським лісом користуються нелегальні великі європейські корпорації. Вони створюють додану вартість, вони платять податки до своїх бюджетів, вони наймають українців, які в Україні втрачають роботу через цю хибну, помилкову, абсолютно безглузду економічну політику, яка сьогодні проводиться в Україні владою. Тому, безумовно, першочергове завдання – збереження мораторію на експорт лісу-кругляка, це те, чого ми досягаємо цим законом, незважаючи на вето Президента. Безумовно, жорстка криміналізація контрабанди лісу-кругляка. І ми будемо шукати, як виборювати цю норму щодо заборони експорту дров. Треба перекривати ці ганебні контрабандні канали. Мова йде про масштаби контрабанди 500 тисяч тонн на рік. Це 14 тисяч вагонів українського лісу, які нелегально виїхали за кордон, а разом з ними добробут українців, робочі місця українців, надходження до бюджету, фінансування армії, освіти, оборони. А потім йдуть побираються за кредитами МВФ з простягнутою рукою. Тому, незважаючи на вето Президента на заборону експорту дров, Комітет з питань промислової політики і підприємництва вирішив, що ми не можемо втратити цей надважливий закон, зокрема, норму про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, про збереження мораторію на експорт лісу-кругляка. Тому комітет прийняв рішення погодитися з пропозиціями Президента виключити норму щодо заборони експорту дров паливних, але ми зробимо все для того, щоби провести цю норму в інший спосіб: переглянемо державні стандарти, запровадимо через парламентський контроль тотальний огляд всіх вагонів, які йдуть із дровами, не дамо вивозити український ліс-кругляк і добробут українців за кордон… Україна має сама переробляти свою сировину, створювати добробут, створювати робочі місця для українців і не прикриватися міжнародними зобов'язаннями. Я вам офіційно заявляю: мораторій на експорт лісу-кругляка і заборону на експорт дров відповідає міжнародним зобов'язанням країни і по ЄС, і по Світовій організації торгівлі, відповідає дозволеним виключенням. Тому дбайте про народ України і про національні інтереси, а не про інтереси контрабандистів. Дякую. Отже, колеги, зараз час для запитань, але через три хвилини після запитань ми переходимо до прийняття рішення. Тому я прошу всіх запросити в зал, прошу приготуватися до голосування. Нагадаю, що після цього закону ми продовжимо розгляд ратифікацій, і я дуже розраховую на всіх у залі, що ми зможемо пройти всі ратифікації після цього закону. Отже, прошу провести запис на запитання до доповідача.

Пастух Тарас Тимофійович, будь ласка. вашу ініціативу, і дійсно вважаємо, що наше завдання сьогодні – зберегти ці ліси і для нас, і для наших дітей, в цілому для України, які сьогодні вирубуються від заходу до сходу України і вивозиться, дійсно, як під виглядом дров вивозиться, дійсно, ділова деревина, і на цьому дуже багато хто заробляє, але не держава Україна і не українці. Але в мене є до вас запитання. Оскільки, коли ми говорили про мораторій по самому КВЕДу 4401... Далі я не буду перераховувати цифри, ви знаєте цей КВЕД. Саме до цього КВЕДу потрапляють не тільки дрова, але там йде перерахунок гранул, брикетів, це те, що є в результаті вже продукції, яка вироблена в Україні, вироблена дуже часто з відходів, і яка експортується за валюту, яка сьогодні необхідна Україні. Чи не вважаєте ви за доцільне, якщо би ми, власне, оці вже результати переробки, де українці отримують додану вартість в середині України, вилучили от, власне, от гранул, Дякую вам. Будь ласка, пане Віктор. пана Сергія Кіраля, пана Бориса Козиря, завдяки яким ми звузили заборону саме до паливних дров, тобто ані палети, ані брикети вони під цей мораторій експортний не підпадали в тій редакції закону, який ми з вами проголосували в парламенті. Тому я абсолютно переконаний, що ми маємо об'єднати всі здорові політичні, проукраїнські політичні сили в парламенті і знайти спосіб як перекрити цю ганебну контрабанду лісу-кругляка з України під виглядом дров – через жорстку кримінальну відповідальність, через перегляд державних стандартів і через проведення нарешті цієї норми про заборону експорту дров. Я впевнений, що ми маємо повернутися до цього питання в окремому законопроекті. Але сьогодні ми маємо зберегти ті дві третини потужних норм, які є в нинішньому законі – криміналізація контрабанди і захист базового мораторію на експорт лісу. Дякую вам.

Шановний голову комітету, я підтримую свого колегу Тараса Пастуха і також зусилля нас всіх – колег депутатів в напряму... спрямовані на те, щоби нарешті навести лад в нашій сфері лісництва. І тому в мене запитання, яке я задавав попереднього разу в рамках обговорення цього законопроекту. А коли ж ми нарешті наведемо лад з інституціями в сфері лісництва, коли в нас в державі нарешті проведеться нормальна реформа? останнього тижня я мав можливість перебувати в місті Рахові в Закарпатській області і мав зустрічі з лісниками. Ситуація насправді катастрофічна: вони не мають можливості сьогодні проводити елементарні санітарні чистки лісів. Це приводить до паводків, які нещодавно були у Рахові, і до страшних інших екологічних катастроф. У вас є, в нас в комітеті є розроблений законопроект про ринок лісу, про ті правила гри, які повинні бути встановлені. Коли перейдемо до інституційної реформи? дякую за ваше запитання. Дуже слушна постановка питання, тому що дійсно мораторій на експорт лісу-кругляка – це захист економічних кордонів країни і забезпечення сировиною внутрішніх виробників. Але надзвичайно важливо навести системно порядок в лісовій галузі, бо сьогодні там процвітає корупція. Сьогодні масштабно звертаються деревообробники, що вони не можуть купити необхідний обсяг деревини в лісгоспах, не зважаючи на дію мораторію експорту лісу-кругляка. Тобто що роблять в лісгоспах? Створюють штучний дефіцит лісу і кажуть: "Дивіться, навіть мораторій вам не допомагає. Давайте повертати старі правила гри". Ні, ні і ще раз ні. Ми запровадимо прозорий ринок лісу-кругляка в Україні. На відкритих конкурсах, на відкритих конкурентних засадах, з урахуванням тих обсягів виробництва і обсягів платежів до бюджету, які роблять інвестори. Щоби реальний виробник забезпечений сировиною, і щоби працював наскрізний облік деревини від лісу до готового продукту. Ми це обов'язково зробимо спільно з вами найближчим часом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час для запитань вичерпаний, колеги. Вичерпаний? Добре, заключне запитання наступне. Я прошу, через хвилину голосування, колеги, усіх зайти в зал, запросити в зал, подивіться, голови фракцій, бо виходили деякі депутати буквально під час обговорення. Я прошу запросити всіх у зал, приготуватись до голосування. Заключне запитання, Борислав Береза, будь ласка. Дякую, пане Голово. Пане Галасюк, я, дійсно, підтримую вас у тому, що потрібно карати за контрабанду лісу. Але, розумієте, треба не тільки за це карати, карати ще треба за незаконну вирубку лісу, тому що зараз не тільки Карпати вирубають. Якщо ви не знаєте, то "Київський лісхоз" за цей рік відсотків за рік! Вирубають хто – голова "Київського лісгоспу", під його керівництвом. Щонедавно британці провели розслідування і з'ясувалося, що в цій схемі задіяні правоохоронці, прокуратура, місцеві адміністрації всі, хто завгодно. Так може не тільки з контрабандою почнемо боротися, а почнемо боротися іще і з цими, хто кришує це, бо без залучення представників влади ні контрабанди, ні незаконної вирубки бути не може. Дякую. Шановний пане Бориславе, дійсно, 14 тисяч вагонів лісу-кругляка – це не голка в стозі сіна. І це не той ліс, який бабуся чи дідусь вирубали десь собі якесь дерево, щоби опалювати свою будівлю. Це системне масштабне знекровлення природи, економіки, соціальної сфери держави Україна. Тому ми підходимо до цього питання комплексно і по драконівському збільшенню відповідальності за контрабанду лісу, і по незаконних рубках в цілому. Але надзвичайно важливо перекрити той супермасштабний канал контрабанди лісу, в якому зацікавлені не лише лісові царьки, не лише українські контрабандисти, а, на жаль, і великі європейські корпорації, які хочуть українську сировину, які хочуть, щоби українці працювали і створювали у них на заводах додану вартість. А наше з вами завдання і місія українського парламенту – це створити в Україні робочі місця і умови, щоб до нас приходили переробні заводи і ми не потребували кредитів Міжнародного валютного фонду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Прошу усіх зайняти робочі місця, з лож урядової, гостьової, повернутися в зал. І я ставлю на голосування Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобіганню незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів", з пропозиціями Президента України (від 21.07.2018 № 5495). За пропозицією комітету ми голосуємо прийняття в цілому з урахуванням усіх пропозицій Президента. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-246 Рішення прийнято. Закон прийнятий. Колеги, отже, ми, як і домовлялись, після перерви продовжуємо розгляд ратифікацій. І я вас дуже переконливо прошу усіх залишатися на місцях, це міжнародні угоди, ви всі є в міжнародних делегаціях. Наші посли і МЗС віддає величезні зусилля для підготовки цих ратифікацій. Отже, наступна, проект Закону про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд (№ 0170). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати скорочену процедуру. Рішення прийнято. Запрошую до доповіді заступника міністра Тітарчука Михайла Івановича. Прошу коротко в одну хвилину. Можливо, навіть краще з місця. у залі) Одна хвилина, я сказав. Будь ласка. З місця. Скажіть, що прошу підтримати. Включіть мікрофон з місця. 13:25:56 ТІТАРЧУК М.І. Шановні колеги, я прошу вас підтримати, тому що вже четвертий раз виносимо дану ратифікацію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми їх давно обговорили, колеги, треба рішення приймати. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд (№ 0170). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, Не встигли, я бачу. Зараз проголосуємо за повернення, колеги. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, давайте дисципліновано займіть робочі місця, зайдіть в зал і голосуйте під час ратифікацій. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до ратифікації 0170. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-239 Повернулись. Ставлю на голосування ратифікацію Торговельної угоди 0170 за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Закон прийнятий. Наступний проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб (0192). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

Рішення прийнято. Запрошую до доповіді голову Державної міграційної служби Соколюка Максима Юрійовича. Будь ласка, коротко одну хвилину. Дякую. СОКОЛЮК М.Ю. Шановний пане головуючий, шановні присутні народні депутати! Метою закону України є ратифікація, підписана 7 червня 17-го року у місті Києві, Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб. Прийняття закону дозволить завершити виконання Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання згаданої угоди чинності. Це забезпечить дотримання Україною своїх обов'язків перед європейським співтовариством та світовою спільнотою щодо запровадження ефективних важелів здійснення державної політики у сфері реадмісії осіб, дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією Ця угода була вчинена одночасно… б просив коротко. Закличте підтримати зал. СОКОЛЮК М.Ю. Проект погоджений з усіма заінтересованими центральними органами і не потребує додаткових витрат. Дякую. Дякую. Він теж стояв кілька разів на обговоренні у середу. Ми обговорили. Переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб (№ 0192) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Колеги, дуже уважно! Будь ласка, займіть робочі місця. Прошу проголосувати. Прошу підтримати 0192 за основу і в цілому. Голосуємо! Прошу підтримати. Підтримаємо міжнародні зобов'язання України, колеги. За-237 Рішення прийнято. Наступний фактично є ідентичний. Це проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів та Урядом Молдови про реадмісію осіб. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою.

Рішення прийнято. Запрошую до доповіді Соколюка Максима Юрійовича. Будь ласка, Максиме Юрійовичу. 13:31:05 СОКОЛЮК М.Ю. Є ратифікація, підписана 6 жовтня 17-го року такої угоди. Реалізація не потребує додаткових витрат. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб. Прошу підтримати, колеги, уважно кожен голос. Прошу проголосувати за основу і в цілому. Голосуємо.

Дякую вам. Ще раз вітаю вас з днем народження і з успішними рішеннями. про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ (№ 0191). Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу підтримати.

За-196 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра закордонних справ Зеркаль Олену Володимирівну. Будь ласка. О.В. Шановні народні депутати, я прошу підтримати ці угоди. Ці угоди стосуються працевлаштування наших дипломатів за кордоном і членів родин наших дипломатів за кордоном. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підтримаємо, колеги, наш… Міністерство закордонних справ. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ (0191) за основу і в цілому. Колеги, підтримаємо. Прошу всіх уважно голосувати. прошу брати участь в голосуванні. Прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, кожен голос має значення. Прошу голосувати. За-216 Не встигли, колеги. Це від неуважності. Я прошу голів фракцій запросити всіх в зал. Під час голосування буквально кілька депутатів не голосують. Я прошу по фракціям показати. "Блок Петра Порошенка" – 95, "Народний фронт" – 59, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 9, "Воля народу" – 0, "Партія "Відродження" – 3, позафракційні, позафракційні, будь ласка, 20 – це відповідальне голосування. Ми інколи годинами обговорюємо і не можемо рішення прийняти. Ми маємо цей шанс виконати, міжнародні зобов'язання. Будь ласка, беріть участь в голосуванні. Перше голосування, повернутись до проекту Закону 0191 про ратифікацію угоди. Прошу проголосувати і прошу підтримати. І уважно, кожен голос. Прошу підтримати повернення. Прошу голосувати. Голосуємо. Шість голосів. Я ще раз поставлю. Запросіть, будь ласка, в зал. Не виходьте з залу, навпаки, займіть робочі місця. Шість голосів не вистачає для прийняття рішення. Будь ласка, подивіться кого немає і запросіть в зал. Отже, колеги, перше голосування повернення. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону про ратифікацію угоди (0191). І я прошу уважно голосувати, бути на робочих місцях. Нам невистачило шість голосів. Прошу підтримати. Повернутись до проекту закону. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Кожен голос, уважно. Один голос. Домбровський прийшов. Колеги, один голос. Будь ласка, колеги, голосуйте під час голосування, не ходіть по залу. Будь ласка, пан Домбровський. На місці, так? Отже, голосуємо за повернення до проекту Закону 0191. І наголошую, кожен голос має вагу. Я прошу всіх підтримати повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати і уважно кожен беріть участь в голосуванні. Голосуємо. Голосуємо, прошу підтримати. За-231 Повернулись. І тепер ставлю проект Закону 0191 за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Уважно, кожен голос, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Наступний – проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною радою Швейцарії про здійснення оплачуваної діяльності особами, супроводжуючими співробітників дипломатичних представництв (№ 0182). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, будь ласка.

За-192 Рішення прийнято. Запрошую до доповіді заступника міністра закордонних Зеркаль Олену Володимирівну. Будь ласка, пані Олена. 13:37:57 ЗЕРКАЛЬ О.В. Шановні народні депутати! Прошу підтримати цю угоду, вона також стосується працевлаштування сімей наших дипломатів за кордоном. Колеги, було кілька вимог про обговорення, я один раз зроблю обговорення, щоб люди могли висловити свої позиції. Після наступного. Це ідентичний, наступний буде з обговоренням, колеги. Я прошу по цьому підтримайте, наступний, я обіцяю, обговорення. Хто хоче виступити від фракцій, зможуть обговорити. Просто, колеги, це ж дуже проста річ, ще п'ять ратифікацій. Якщо ми їх не приймемо сьогодні, це знову може місяцями тривати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною радою Швейцарії (№ 0182) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Я прошу всіх зайняти робочі місця і проголосувати. Прошу підтримати 0182. Прошу кожного взяти участь у голосуванні. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Вісім голосів, не встигли. Я поставлю на повернення. Подивіться, кого немає і запросіть в зал. Я прошу запросити в зал усіх народних депутатів. Я прошу голів фракцій подивитися, кого нема, подивитися в кулуарах і запросити в зал. Колеги… Отже, я зараз поставлю спочатку за повернення, і прошу всіх максимально змобілізуватися. Наголошую, наступні ми підемо по обговоренню. Зараз я прошу взяти участь кожного у голосуванні і підтримати. Отже, я ставлю пропозицію повернутися до ратифікації Угоди між Кабінетом Міністрів та Федеральною радою Швейцарії (0182) і прошу проголосувати за повернення. Колеги, кожен голос. Прошу підтримати відповідально і злагоджено. Прошу проголосувати, голосуємо. Прошу підтримати. Шість голосів… сім голосів. Колеги, будь ласка, зараз ніхто не виходьте, поверніться на робочі місця і запросіть депутатів, подивіться, кого немає поруч, запросіть депутатів у зал. Я прошу, колеги… Поки народні депутати заходять в зал… Колеги, одна хвилина, щоб зайшли народні депутати в зал. Хай ніхто не виходить, і одну хвилину, щоби зайшли в зал. Будь ласка, Борис Іванович, одна хвилина. І прошу всіх запросити в зал. Борис Іванович. Не виходьте, колеги! Навпаки, заходьте в зал. 13:40:59 ТАРАСЮК Б.І. Шановні колеги, шановні народні депутати! Я хочу пояснити, в чому справа. Цей законопроект, так само, як попередній і наступний, стосується однієї і тієї ж теми: він стосується подружжя дипломатів, які поза їхньою волею виїхали за кордон і позбавлені конституційного права на працю. Оцей законопроект і ратифікація цього документу дає право подружжю, не працюючому в дипломатичній службі, працювати в країні перебування. Тому я прошу підтримати і з розумінням поставитися до цієї проблеми. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це питання поза політикою, це питання підтримки нашого дипломатичного фронту і наших дипломатів. Отже, колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Я ставлю пропозицію повернутися, а потім поставлю проект закону. Я прошу приготуватися і кожного взяти в голосуванні. Колеги, перша пропозиція: повернення до проекту Закону 0182, ратифікація Угоди між Кабінетом Міністрів та Федеральною радою Швейцарії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Уважно, кожен голос. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Голосуємо, колеги, кожен голос. За-228 Повернулися. Тепер, будь ласка, кожен на місцях, 0182 за основу і в цілому голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Уважно, кожен голос, голосуємо.

Не встиг Андрій Шипко проголосувати. Будь ласка, друзі, я прошу не відходити від своїх карточок під час голосування, будь ласка. Пан Андрій не встиг проголосувати. Я ще раз ставлю повернення і потім сам закон. І голосуйте під час проведення голосування. Перше. Прошу повернутися до 0182. Прошу проголосувати, колеги, уважно, кожен голос. Прошу проголосувати, голосуємо, голосуємо. Пане Андрій Шипко, голосуємо, підтримуємо. Повернулись. Тепер, колеги, давайте підтримаємо. Це ж дипломатичні відомства, давайте підтримаємо, колеги. Отже, проект Закону 0182 за основу і в цілому. Підтримайте, колеги, я вас прошу. Це ж спільна справа, це не є чиясь забаганка. Прошу підтримати, 0182 за основу і в цілому. Голосуємо, підтримайте, колеги, підтримаємо. Дякую вам. Прошу голосувати. Дякую. А що ж ви робите, люди добрі? А що ж ви робите? Колеги, будь ласка, для чого так робити, для чого так робити? Будь ласка, колеги, зараз я знову поставлю на повернення. Кожен в залі, ніхто не виходить. Не спрацьовує система, зараз спрацює, ви, будь ласка, голосуйте. Я прошу по фракціям показати.

Наші дипломати, які працюють там, на тому фронті є делеговані державою. Це ж не залежить від влади, а від кожного з нас. Будь ласка, займіть робочі місця, я поставлю знов на повернення. Прошу приготуватись до голосування і взяти участь у голосуванні. Отже, займіть робочі місця. Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 0182 і прошу кожного з депутатів взяти участь в голосуванні. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, прошу підтримати.

Повернулись. Тепер, колеги, зосередьтеся. Будь ласка, займіть місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону 0182, і, хлопці, прошу підтримати вас. Прошу підтримати. Підтримуємо. Кожен голос. Будь ласка, дуже уважно і дуже злагоджено голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Прошу підтримати, колеги, голосуємо. Голосуємо.

Наступний 0176, проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою (0176). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою,

Я запрошую до доповіді заступника міністра закордонних справ Зеркаль Олену Володимирівну. 13:47:24 ЗЕРКАЛЬ О.В. Я вас дуже прошу підтримати цю угоду. Вона також стосується членів сімей наших дипломатів. Дякую. Колеги, я обіцяв тим, хто вимагає, слово надати. 1 хвилина – Каплін, 1 хвилина Тарасюк, і голосуємо. По 1 хвилині. Будь ласка, Борис Іванович - 1 хвилина, і Каплін – 1 хвилина. Дякую. Шановні колеги, я вже висловив свою позицію і пояснення. Мова йде про відновлення конституційного права подружжя дипломатів, які знаходяться вимушено за кордоном, забезпечити право на працю. Тому я закликаю народних депутатів надати таку можливість непрацюючому подружжю за кордоном, дипломата, дати можливість попрацювати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, через хвилину буде голосування. Прошу усіх запросити в зал. Я хочу закликати всіх народних депутатів підтримати відповідні законопроекти. Вони важливі. Я вважаю, в залі сьогодні свято соціал-демократії, бо і Португалія є соціалістичною країною, і Швейцарія – 25 відсотків Соціал-демократичної партії в парламенті, і інші держави, для яких для яких ми сьогодні створили правові передумови для співробітництва, в різних аспектах, це, ну, принаймні мої побратими, мої партнери. Я думаю, що і наступний парламент України буде так само соціал-демократичний. І це гарні геополітичні підвалини для справжньої реальної ідеологічної євроінтеграції Ну, і, звичайно, хотілось би наголосити і, ну, молитися за те, щоби зарплати і пенсії в Україні були такі самі, як у соціалістичній Португалії, як у соціалістичній Іспанії, у Швейцарії і інших соціал-демократичних лівих проєвропейських державах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. І, будь ласка, займіть свої робочі місця. Ви бачите, інколи не вистачає три голоси. Доводиться знову повертатися. Будь ласка, займіть робочі місця всі, хто є в залі. Ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного та технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ (№ 0176) за пропозицією Комітету за основу і в цілому. Колеги, прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Кожен голос має значення. Голосуємо. Прошу підтримати. Уважно! Голосуємо. За-230 Рішення прийнято. Наступний – проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра юстиції Петухова Сергія Ігоровича. Будь ласка. Доброго дня, шановні народні депутати! Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів є єдиним документом в цій сфері, який прийняла Рада Європи. На сьогодні її ратифікували 9 держав і необхідна десята ратифікація для набрання чинності цією конвенцією. Нею може стати українська ратифікація. В Україні прийнятий Закон "Про доступ до публічної інформації" ще в 2011 році. І ми вже тоді імплементували всі європейські стандарти доступу до офіційних документів. І тому в даному випадку, на відміну від інших ситуацій, ми не потребуємо імплементаційного закону. Ця конвенція – це приклад того, де Україна є попереду всієї Європи, де ми можемо пишатися відкритістю наших органів державної влади. І це суттєво підсилить нашу позицію в ПАРЄ. Ми можемо казати про те, що Україна є передовою країною. Тому прошу підтримати ратифікацію. Отже, колеги, надзвичайно важлива ратифікація, колеги. І я прошу зараз усіх запросити в зал. Це справді неймовірно важлива євроінтеграційна ратифікація. Будь ласка, заходіть в зал, я прошу всіх зайти, приготуватись. Яценко, одна хвилина. І одна хвилина максимально змобілізуватись. Запрошуйте всіх в зал. Яценко, одна хвилина. 13:52:43 ЯЦЕНКО А.В. Шановні колеги, Андрій Володимирович! Зараз вже 13:52, а у нас ще багато законопроектів. Ну, конвенція, все це зрозуміло, давайте без обговорення голосувати і все буде добре. Ну, правда. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми так і голосували, поки ви слова не попросили. Але я вас прошу, підтримайте, будь ласка, підтримайте. Це міжнародні наші зобов'язання. Отже, колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, ну, під час голосування займіть робочі місця. І пане Андрій, я вас просив і ще раз прошу підтримати ратифікації і державу Україна, державу Україна підтримати. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (№ 0195) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу всіх підтримати, колеги. Злагоджено підтримуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Пане Вікторе, голосуємо. За-214 Не встигли. Я, колеги, запрошую всіх зайти в зал. Заходіть всі у зал, колеги. 1 хвилина, Ляшко. Через хвилину голосування. Фракції, подивіться кого нема, запросіть у зал. Будь ласка, Олег Ляшко, одна хвилина. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що із 45 країн-членів Ради Європи цю конвенцію, яку нам пропонують ратифікувати, не підписало 30 країн. Тобто усього 15 із 45 країн Ради Європи її підписали. Виникає питання: чому всі інші 30 країн не підписали? Відповідь проста: тому що цією конвенцією фактично фактично отримують право отримувати інформацію про будь-яку фізичну особу на власний розсуд. Занадто розширене трактування про отримання інформації. Тому 30 із 45 країн Ради Європи її не підписали. Ми вважаємо ратифікацію цієї конвенції поспішною, додатково необхідно її вивчити і потім приймати виважене рішення, щоб не порушували права осіб, щоб людей громадянські права не порушувалися. Колеги, для того, щоб правильно ми зорієнтувались, зараз Олена Сотник пояснить. Тільки я прошу використати той час, щоб запросити всіх у зал. І не виходіть із залу. Не виходіть, колеги. 1 хвилина. Будь ласка, Олена Сотник. Вона пояснить, пане Олег. Дуже дякую, пане головуючий. Я хочу пояснити. Це конвенція Ради Європи. дійсно, її на сьогоднішній день ратифікували 9 країн-членів. У всіх інших країнах-членах вона знаходиться на стадії ратифікації, точно так же на кінцевих стадіях ратифікації. Немає жодних застережень по публічним і по особистим даним, вони захищені в кожній країні спеціальними законами точно так же, як вони захищені в Україні. Я вам хочу більше підкреслити, якщо Україна десятою ратифікує цю конвенцію, вона вступить в силу і почне діяти, це буде історична роль України якраз в тому, щоб прогресивна конвенція, одна з найбільш прогресивніших, вона була визнана ООН прогресивною, вступила в силу, і нарешті Україна покаже своє регіональне лідерство в міжнародному праві. Тому я закликаю всіх колег це підтримати. Дякую. Отже, колеги, зараз голова Комітету євроінтеграції і голосуємо. Подивіться, кого немає. Ви бачили, бракує 12 голосів. Запросіть в зал. Одна хвилина, Іонова і голосуємо. Будь ласка, включіть мікрофон, Іонова. Голова Комітету з питань євроінтеграції. 13:56:43 ІОНОВА М.М. Шановні колеги, продовжуючи виступ моєї колежанки Олени, я хотіла би сказати, що, дійсно, ця конвенція, вона гарантує кожному право доступу до офіційних документів, які знаходяться у розпорядженні державних органів. Це надзвичайно важливо, тому що це зміцнить правові засади захисту прав людини в Україні. На сьогоднішній день ми будемо, дійсно, прикладом, лідером в Європі і покажемо іншим країнам, які не ратифікували

Прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 0195. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, я ставлю наступну пропозицію: в комітет на доопрацювання. Ви підтримуєте, в комітет на доопрацювання? Отже, колеги, для того, щоб ми не втратили ратифікацію, я прошу усіх, підтримайте, в комітет на повторне перше читання. І прошу усіх взяти участь в голосуванні. Це наш авторитет нашого парламенту і держави. Я прошу всіх підтримати проект Закону 0195 в комітет на повторне перше читання. Прошу підтримати, колеги, щоб ми не втратили ратифікацію. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, я думаю, це добра пропозиція, Олег, повернути в комітет. Колеги, друзі, ні, ми обговорення завершити, ми безкінечно будемо. Якщо буде виступ, ви проголосуєте? Ні. Колеги, дивіться, ми не можемо її зараз поставити під сумнів. Це питання всієї країни і наших закордонних відносин. Це просте питання. Це повний, нейтральна форма – в комітет на доопрацювання. Ми не можемо її завалити. Це проста форма – в комітет на доопрацювання. Якщо ми відхилимо, це буде поганий знак. Колеги, я прошу замобілізуватись і проголосувати. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 0195 ми направили в комітет на доопрацювання. Я прошу всіх підтримати, проявити державницьке мислення і повагу до дипломатичного корпусу і до держави. Прошу підтримати в комітет на повторне перше. Прошу голосувати. Кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, я думаю, дана ситуація є неприйнятною. Я впевнений, нам треба це питання дообговорити, найти порозуміння і прийняти рішення. година, і тому прийняття рішення я переношу на після обіду. Протягом обіду я прошу провести детальні консультації, і ми о 16 годині продовжимо роботу з обговорення цього проекту закону. рішення будемо приймати після обіду по ньому. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву до 16 години. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим.